Kolega Rudi Medved je bil na tem odboru, je tudi razpravljal, jaz sem predhodno, ko sem govoril, sem celo pozdravil njegove pomisleke, poziv do direktorja Vučka, direktorja Državne volilne komisije. Zagotavljam vam, da prav gotovo za to, kar se je zgodilo na Gursu, niso krivi članice in člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, današnji predlagatelj. Napaka se je zgodila, mislim, da nikogar ni v Državnem zboru, ki se tega ne zaveda, da je to potrebno popraviti, popraviti do referendumske nedelje, ki bo ali 5. oziroma 4. oziroma 11., kot je predlagano z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin. Je pa treba omeniti danes še en segment, za katerega mislim, da ga je direktor Državne volilne komisije omenil pod številko ena. Prvič v zgodovini Republike Slovenije smo že več kot eno leto v najtežji situaciji, to je situacija, s katero se sooča cel svet, med drugim tudi Slovenija, z epidemijo covida. In naj spomnim, da je gospod Vučko omenil tudi ta segment, da se ga moramo zavedati. Mi rabimo, da izvedemo referendum za volilne komisije, nekje 18 tisoč državljank in državljanov. Zavedati se moramo, da situacija v Republiki Sloveniji glede covida še vedno ni enostavna. Opozoril nas je, nas, članice in člane odbora, predvsem pa predlagatelje, da bomo tukaj v zelo težki situaciji. Verjemite, da ljudje se ne bodo nekako prerivali, kdo bo v tej volilni komisiji. In tudi ta segment je eden od tistih, ki je koalicijske poslanske skupine privedel do tega, da si vzamemo en teden več časa. časa. Mislim, da se zavedamo, da direktor ni bil, če je to politično, ampak je bil kot strokovnjak in nas je na ta dva segmenta jasno opozoril. Tega se zavedamo in verjemite, kolega Medved pa vsi, ki razpravljate, da tu ni nobene šlamastike. Če bi mi želeli, bi že včeraj vložili amandma, ampak o tem nihče ni včeraj razmišljal. Seveda, po teh dveh ključnih točkah direktorja Državne volilne komisije nas je pa privedlo na to, da si vzamemo en teden več časa.

opozoril na ta problem zato, da bi se ta datum predlagal, niti iz ust direktorja Državne volilne komisije kaj takega ni bilo izrečeno. Ravno nasprotno; pravzaprav še po tistem sestanku, po seji odbora, ko smo govorili še zunaj na hodniku, je seveda apeliral: storite to čim prej. Tako ta problem z

za lase privlečen. Je pa priročen, ker na covid se pa da seveda vselej izgovoriti. nisem trdil, to pa zanesljivo ne, ne vem, upam, da niste tega razbrali, da bi bili za to napako v zakonu kakorkoli krivi člani Odbora za infrastrukturo. Tega pa res, tega

pravzaprav vsi smo seznanjeni ali pa sprejeli dejstvo, da referendum bo, in podporo temu referendumu je dalo skoraj 50 tisoč ljudi. Me pa čudi razprava nekaterih, pravzaprav koalicijskih poslancev, ki pravijo, da so bili na nek način nekateri ali pa večina le-teh zavedeni. Pravzaprav tukaj ne razumem, kako lahko nekateri v Državnem zboru tako podcenjujete ljudi, kot da so nepismeni, kot da sami ne znajo prebrati zakona in si potem ustvarijo neko svoje mnenje, češ da slepo poslušajo neke levičarje ali pa neke nevladne organizacije in jim potem tudi slepo verjamejo. Dejstvo pa je, da na nek način pa ste začutili, da tokrat ljudska volja je nagnjena nekako proti uveljavitvi tega zakona, in zaradi tega se potrebuje nek manever. na nek način vam je prav prišla ta ugotovljena napaka v volilni zakonodaji in seveda je nato sledil tudi tale famozni amandma, ki za teden dni prelaga prelaga datum referenduma torej s 4. na 11. Zdaj, moje skromno mnenje je, da tukaj gre res za manever, s katerim se poskuša prestaviti referendum nekako globlje v turistično sezono, in ne, da se želi pridobiti čas, da se uredi volilna zakonodaja, iz katere je izpadlo sedem naselij. Vsi dobro veste, da je dovolj časa, da se napako odpravi v tej volilni zakonodaji, in menim, da teden dni podaljšanja ne predstavlja pravzaprav nič več in nič manj, lahko pa to veliko pomeni glede volilne udeležbe

Kolikor vem, naj bi bilo to že 14 dni nazaj in v teh 14 dneh me zanima, kaj je o tem bilo storjeno. Ali so morda vložili zakon? Niso. Nič ni bilo storjeno. 14 dni praktično, spoštovani kolegi, je Vlada izgubila, ne da bi karkoli v zvezi s tem naredila. In sedaj jo bomo podaljšali za eden teden zaradi tega, ker – kaj? Ker v 14 dneh ni bilo nič narejeno?

in v tem času mi lahko premaknemo gore, če želimo; ampak ne, mi potrebujemo še eden teden več, kajti 40 dni je premalo. Če v tem času ne boste spremenili zakonodaje, je pravzaprav tudi v tistem dodatnem tednu ne boste. Ocenjujem, spoštovani kolegi, da v tem grmu tiči zajec. Na nek način se poskuša izigrati tako tistih 50 tisoč ljudi, ki so podpisali podporo k referendumu, kot tudi vse tiste ostale, ki se s tem zakonom ne strinjajo. In to je pravzaprav nedopustno. Dejstvo je, da referendum bo, in dejstvo je, da ga je potrebno sklicati čim prej, in dejstvo je, da ta teden dni zaradi spremembe volilne zakonodaje ne bo ključno pripomogel. Zlasti ne, zato ker smo 14 dni menda že izgubili. Hvala lepa.

Danes obravnavo Zahtevo za razpis referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki smo ga v tretji obravnavi sprejeli konec meseca marca. Pobudniki so zbrali potrebno število podpisov, zato referendum vsekakor bo. Ali bo to 4. ali 11. julija, po mojem skromnem mnenju ne bo igralo neke pomembne vloge nenazadnje smo po odstopu predsednice Vlade Alenke Bratušek leta 2014 imeli parlamentarne volitve še kasneje, in to je 13. julija leta 2014. Sedaj, če ste tako vsi prepričani v ta izid referenduma, o samem številu podpisov, ki to nenazadnje potrjujejo, mislim, da ni nobene bojazni, da ne bi bila udeležba tudi 11. julija zadostna. Tukaj me predvsem motijo izjave oziroma razprave nekaterih kolegic in kolegov, ki so

okraji, da je to bilo nekako vnaprej načrtovano. Pa mislim, da temu ni tako. Nenazadnje je tudi kolegica Tina Heferle obtoževala neko hitro spremembe volilnih okrajev. tukaj povem, da Nova Slovenija ni bila med podpisniki, ki so vložili ta zakon, smo ga pa na koncu podprli, in ta naselja, ki so izpadla, niso med tistimi okraji, kjer so spreminjali meje oziroma območja teh volilnih okrajev. Ta sam referendum po mojem mnenju ne bo o samem Zakonu o vodah, ampak bo predvsem o domnevah o onesnaževanju voda, govorilo se bo o ogroženosti čiste pitne vode, čeprav se s spremembami zakona glede tega se nič ne spreminja. V nastopih danes in v času referendumske kampanje bomo poslušali lepe besede o ohranjanju vode, zraka in našega okolja na eni strani in na drugi strani, kako je ta vlada in koalicija grda, kako zagovarja umazano industrijo in s tem ogroža čisto pitno vodo. Verjamem in vem, da ni nikogar med nami, ki si ne bi prizadeval za čisto okolje oziroma za zaščito našega okolja, naših vodnih virov in čistega zraka. Moramo pri vsem tem zagovarjanju oziroma delovanju za naše okolje imeti neko srednjo pot med učinkovito izrabo prostora ter kvaliteto bivanja naših državljank in državljanov na eni strani ter na drugi stran za zaščito okolja samega in vode. Vse to mora biti nekako življenjsko. Velikokrat smo pred dilemo, ne vem, ko nekateri zagovarjajo obnovljive vire energije, po drugi strani pa so proti samim postavitvam vetrnih elektrarn. Ne vem, težko si v Sloveniji verjetno predstavljamo, da bi v Piranskem zalivu postavili 5 vetrnic, s katerimi bi pridobival čisto energijo. Sedanji Zakon o vodah velja že približno 19 let in v tem času so nastali nekateri razlogi, ki narekujejo potrebo po spremembah tega zakona. Sam zakon odpravlja predvsem nekatere nedoslednosti, tudi nekatere preveč zbirokratizirane postopke, hkrati pa zaostruje možne posege na priobalnih zemljiščih, v nasprotju z nekaterimi interpretacijami, da je to ravno obratno, in danes smo lahko slišali ministra, ki je to še enkrat potrdil. V sami parlamentarni obravnavi smo sprejeli amandma, s katerim smo črtali po mnenju številnih okoljevarstvenikov najbolj sporen člen, ki je dajal možnost gradnje proizvodnih objektov, ki uporabljajo nevarne snovi, tudi na vodovarstvenem območju. Tukaj še enkrat poudarjam, da smo ta člen samega zakona črtali in ga zdaj v tem sprejetem zakonu ni več. Me pa v današnji debati moti, da nam nekateri očitajo, kako smo proti zaščiti okolja in proti ohranitvi zdrave pitne vode oziroma čistega zraka, pred nekaj več kot desetimi leti pa so bili oni glavni zagovorniki izgradnje TEŠ ki za proizvodnjo elektrike uporablja najbolj umazan način in pri tem nastane največ izpustov Co2 in zaradi česar jo bomo morali predčasno tudi zapreti. In za konec, menim, da je referendum o predlogu Zakona o vodah, da ni potreben, a ker ga imamo, bo vsekakor v referendumski kampanji mogoče soočiti naša različna stališča, državljani pa bodo na koncu odločili,

Lep pozdrav vsem kolegicam, kolegom! Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma je legitimna in omogoča zbiranje podpisov vsaki stranki ali skupini strank, ki nasprotuje zakonu ali novelaciji zakona. Ministrstvo za prostor in okolje, pod vodstvom gospoda Vizjaka, je na pobudo slovenskih občin pripravilo novelo Zakona o vodah. Glavni namen je podati in povečati sredstva za vzdrževanje vodotokov iz Sklada za vode. To je 17 milijonov evrov za te namene. S temi dodatnimi sredstvi bi se omogočilo dodatno urejevanje vodotokov. Občine bi prišle do čistejših in urejenih vodotokov in brežin. S tem bi zelo zmanjšali možnosti poplav. Da so padavine občasno zelo povečane, vidimo ravno sedaj, ko že skoraj cel maj dežuje, ko so količine enormne, pa tudi že v aprilu. Pobudniki referenduma so zavestno ali ne s tem prikrajšali za ta dela občine in posege. Novela zakona omejuje vse posege na priobalnih oziroma na priobrežnih zemljiščih. Od leta 2002, ko je veljal prejšnji zakon, spisala ga je bivša LDS, so bile zgrajene na zemljišču poleg vode številne tovarne, stanovanjske zasebne hiše, 80 % je bilo zasebnih posegov. Minister je poudaril, da se je posegalo v priobrežni pas tudi z objekti, ki uporabljajo nevarne snovi, med drugimi celo tovarne, zgrajene tik ob vodotokih. S predlagano novelo zakonitega ni več mogoče, določbe, ki so to dovoljevale, so črtali iz zakona. Na priobrežnih pasovih se bodo lahko gradili samo objekti javne rabe, in to z vodnim soglasjem, ustreznimi prostorski akti in ob izpolnitvi pogojev. To je predvsem mišljeno z enostavnimi lahkimi objekti, lesenimi objekti, šlo naj bi se nasproti turističnimi dejavnostmi. Državni zbor je to novelo zakona sprejel 30. marca, en teden kasneje pa je Državni svet zavrnil odložilni veto na novelo zakona. Zavajanje o pitni vodi tistih, ki so zbirali podpise o tem zakonu, je bilo enormno: da se bodo prodajale vrtine, vodotoki tujcem, da bomo onesnaževali pitno vodo Celo izboljševala se bo kvaliteta zaradi prepovedanih gradenj. S tem zakonom se kvaliteta ne bo zmanjšala, ampak obratno. To novelo so spisali strokovnjaki, ki se na zadevo razumejo. Verjetno imajo pobudniki referenduma interes, da se ne naredijo spremembe in ostane stanje, kakor je sedaj, in da se še zmeraj gradi blizu priobrežnih parcel oziroma se tudi zoža sam vodotok. Podpiram ta referendum 11. julija, vmes se mora še urediti vnos sedmih naselij in 811 prebivalcev, ki so izpadli z volilnih list,

Podpredsednik, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Moram reči, da smo s temo, s katero se ukvarjamo, prišli na neko področje, ki je sicer za Slovence in Slovenijo kot tako izjemno pomembno. Vemo, da smo kot dežela izjemno vodnati, imamo tudi zelo veliko pitne vode, kljub temu da vsi, zlasti prebivalke in prebivalci slovenske Istre, nimamo svojega vira pitne vode, ki bi zadoščal našim potrebam, še posebej še posebej v poletnih mesecih, ko je te vode manj. Imamo veliko rek, imamo veliko potokov in voda vedno pritegne. To lahko povem tudi kot Istran, ki zaznavam velike pritiske tudi na pozidavo na območjih, kjer je pogled na morje. Tako ta pritisk na zidavo je pač neko dejstvo, ki ga moramo enostavno vzeti v zakup, dejstvo pa je tudi, da je potrebno te posege v prostor regulirati. Slovenija ima na tem področju regulacijo, ki je zapletena, kompleksna, marsikomu tudi nerazumljiva. Tukaj ima veliko besede ne samo država, ampak predvsem lokalne skupnosti. Država lahko nek prostor ureja s posameznimi akti, z državnimi prostorskimi načrti ‒ ti so prej izjema kot pravilo sicer je pa tukaj beseda predvsem na lokalnih skupnostih, torej na občinah, na občinskih svetih in na županih. Oni so tisti, ki v največji meri definirajo, kako se bo posamezen prostor uporabljal, še zlasti v bližini raznoraznih vodotokov pa navsezadnje tudi morja. Če izpostavim nekoliko bolj morje, ker ga danes nismo izpostavljali, pa se ga zakon tako ali drugače tudi dotika, moram izpostaviti, da vsaj tisti, ki imajo to izkušnjo delovanja tudi na lokalnem nivoju v eni od štirih obalnih občin, pridemo hitro do zaključka, da na osnovi sedaj veljavne zakonodaje občina dejansko ne ve, kaj lahko postavlja ob morju in česa ne more oziroma tudi to področje ni povsem jasno urejeno, ker tudi pristojnosti niso jasno urejene, ker morje še vseeno sodi pod državo. Zato absolutno pozdravljam vsa prizadevanja, ki tečejo na Ministrstvu za okolje in prostor v smeri tega, da se prvič v zgodovini Republike Slovenije sprejme pomorski prostorski plan. To je dejansko nek akt, ki bo uredil tudi, kaj se na morju sme početi, česa se ne sme početi, bo definiral območja, kjer so definirane posamezne rabe morja: ali je to pristanišče, ali so to plovne poti, ali so to gojišča školjk, ali so to območja kopalnih voda ali kaj tretjega. To se mi zdi izjemno pomembno z vidika načrtovanja rabe tudi te vrste prostora, morskega oziroma vodnega, in navsezadnje to tudi vpliva na določitev priobalnega pasu na kopnem. Ker, kot že rečeno, kadar želiš umestiti v prostor nek pomol, nek valobran ali kakšno podobno infrastrukturo, nastane nemalo težav in nejasnosti tudi v komunikaciji med lokalnim nivojem in med nivojem ministrstev, torej države, ker posamezna vprašanja niso definirana. In verjamem, da vsa ta prizadevanja, ki gredo v smeri tega, da jasneje in bolj določno definiramo, kaj se sme graditi in na kakšen način, je to lahko samo dobro in koristno. Še zlasti, ker v tem zakonu jasno odmikamo možnost oziroma pristojnost odločanja z nivoja vlade, torej politike, en nivo nižje, torej na nivo stroke kot take. Ker po sedaj veljavni zakonodaji, če se Vlada z nekim svojim aktom odloči, da se bo na nekem območju nekaj dalo oziroma smelo graditi v neposredni bližini nekega vodnega telesa, potem bo to pač mogoče. Če ta zakon sprejmemo, potem bo tukaj predvsem potrebna presoja strokovnih institucij, ki vseeno nekaj več vedo o vodah, o vplivu posamezne gradnje na vodno telo, na varnost voda, tudi navsezadnje na vprašanje čiste pitne vode. Najbrž veliko več kot pa sami ministri v vladi, ki vedno potegnejo neko, predvsem politično potezo. Če želimo v tej smeri narediti nek korak naprej, potem je zagotovo dobro, da ta zakon sprejmemo. Sam, moram priznati, da nisem šel na nobeno od stojnic, ki so se pojavile, kadar so se zbirali podpisi. Sem pa bil pozoren na aktivnosti, ki so potekale predvsem na družabnih omrežjih. Moram reči, da sem bil glede na to, kaj sem uspel videti, precej razočaran nad nivojem diskusije oziroma nad kakovostjo manipulacij, ki so se odvijale. In spet kot Primorec, kot nekdo, ki prihaja iz Istre, vam bom pokazal eno fotografijo, na kakšen način se je poskusilo pridobiti podporo in v končni fazi tudi zavajati oziroma manipulirati z ljudmi zato, da bi se lažje odločili za to, da dajo podpis za izvedbo referenduma. Na tej fotografiji vidite dve opciji; torej v zgornjem delu gre za pozidan Mesečev zaliv, to je v Strunjanu, spodaj je pa Mesečev zaliv tak, kakršnega je narava izklesala skozi stoletja z erozijo tega najvišjega klifa, mislim v zgornjem delu vidimo to invazivno pozidavo, ki sega po klifu navzgor, pa tudi deloma v morje. To je ena takih manipulacij, ki so krožile. Recimo, mislim, da se je to na Instagramu pojavilo. Tu je treba povedati, da so take stvari zelo neokusne, še zlasti, ker so umeščene v Krajinski park Strunjan, ki pa vemo, da je zaščiten. Tam dejansko niti kurjenje ni dovoljeno, ne pa zidava ali pozidava s kakršnimikoli hotelskimi kompleksi. Ampak ljudje, ki ne poznajo te komplicirane zakonodaje na našem področju, očitno verjamejo tudi takim stvarem, sicer se to na tak viralen način zagotovo ne bi širilo in zagotovo tudi tudi ne bi našli številne komentarje spodaj pod takimi objavami, zgražanje ljudi. Tako moramo tukaj vedeti, da v današnjih časih, kljub temu da imamo vse možne informacije praktično na dlani, lahko zakon poiščemo z dvema klikoma na Google, je to očitno za marsikoga pretežko. In potem se zgolj na na osnovi nekih takih grafik ustvarja javno mnenje. To me tudi navdaja z nekim prepričanjem, da namera za izvedbo tega referenduma niti ni toliko osredotočena na samo vsebino zakona in na problematike, ki jih naslavlja, ampak bolj ko ne gre za nagajanje v tej smeri, nagajanje ministrstvu, pa v končni fazi tudi za nagajanje vladi kot taki in se se vodo kot tako in Zakon o vodah zlorablja za neke vrste referendum o vladi. Lahko me prepričate tudi s kakšnim nasprotnim argumentom, ampak potem ko vidimo take stvari, je najbrž namen, torej manipulacija kot taka jasna, pa težko ovreči. Sam moram reči, da sem bil tudi enkrat kot prostovoljec še pred številnimi leti eden izmed tistih, ki je šel v Železnike pomagat po tistih hudih poplavah, pa sem potem od blizu videl, kako izgleda sila vode, kadar se nekaj zgodi. Zato še toliko manj razumem, da se z blokado tega zakona tudi blokira možnost koriščenja sredstev iz Sklada za vode. Gre za 17 milijonov, ki bi si jih številne lokalne skupnosti še kako želele, da lahko sanirajo številna kritična območja, ker vemo, da se tudi naše podnebje spreminja, da so tiste stoletne ali pa petstoletne poplave dejansko postale 50- ali pa 20-letne, in to terja številne ukrepe in posege v prostor, predvsem pa denar in investicije. Vsak zamujen dan, mesec, sezona, ko je možna gradnja, potem potegne za sabo številne stroške, slabo voljo, včasih tudi smrtne žrtve, in verjamem, da si neka odgovorna politika vsega tega ne želi. V kratkem bomo imeli tudi na dnevnem redu ustavno obtožbo predsednika Vlade, tam notri je tudi napisan kot eden od argumentov, da predsednik Vlade ogroža čisto pitno vodo. Tako mislim, da se voda kot ena pomembna dobrina zlorablja za ta politični boj in da to, kaj je res in kaj ni res, kaj je zares zapisano v zakonu in kaj ne drži, kaj je zgolj neka manipulativna grafika, v končni fazi več ne šteje, ker je v tem političnem boju dejansko dovoljeno čisto vse. Ampak verjamem, da bodo državljanke in državljani, s tem ko bodo na referendum šli ali pa tudi ne, dali potem tudi neko jasno sporočilo, ker sem prepričan, da bo v času, ki je pred nami, odprtega tudi dovolj nekega javnega prostora, da se vse te vidike, ki smo jih danes in včeraj na Odboru za infrastrukturo načeli, tudi zelo jasno in decidirano argumentira. In na osnovi dejstev, ne pa manipulacij in laži, se bodo tudi državljanke in državljani odločili, ali je ta referendum res potreben ali ni, ali izboljšuje področje, ki ureja vode kot take, ali ne. Sam ocenjujem, da je to absolutno nek korak naprej, verjamem, da ni zadnji in da ni edini možen, moramo pa ne samo kot odločevalci v Državnem zboru, ampak navsezadnje tudi kot državljanke in državljani vedno pri takih vprašanjih predvsem tehtati, ker mi smo lahko absolutno za zeleno, ampak če bomo absolutno za zeleno, to pomeni, da gradenj in posegov v prostor več ne bo. To je tudi lahko neka čisto legitimna politična in še kakšna, tudi ideološka, če hočemo, odločitev, ima pa za sabo oziroma potegne za sabo tudi številne posledice. V tem smislu bi predlagal, da se zgledujemo po državah, ki so te premisleke že opravile, in rešitev v tem smislu je razvoj, ki je predvsem trajnosten, ki tehta vplive na okolje, pa navsezadnje tudi vprašanja gospodarskega napredka in tudi servisiranja vseh tistih potreb, ki jih kot državljanke in državljani imamo, tako na področju sociale, zdravstva in še marsičesa. Tako samo ena rešitev in iti samo skrajno v eno v eno opcijo, torej recimo samo zeleno in blokada česarkoli, najbrž ni nekaj, kar si lahko privoščimo, če ne želimo, da gre na račun še številnih drugih družbenih podsistemov. In kot pri vsaki stvari bomo morali tudi tukaj tehtati, tudi pri tem zakonu ne bo nič drugače. Moja ocena je, da delamo korak vseeno naprej, v pravo smer, da so še vedno in da bodo tudi v prihodnje možne in nujne še dodatne izboljšave. Moram pa pri tej priložnosti tudi še enkrat pohvaliti Ministrstvo za okolje in prostor, ki ima vseeno občutek za to, da je treba delati posamezne korake naprej, ki v preteklosti na žalost niso bili narejeni, pa potem zaradi tega tudi danes, tudi tukaj in še v številnih razpravah, plačujemo to ceno posegov v prostor, ki niso bili regulirani, ker ravno v tem sivem polju se da marsikaj potem še sčarati zraven. Zato se mi zdi pozitivno, da se tudi te možnosti političnih odločitev umaknejo na nivo stroke in potem predvsem njim dati to odgovornost, naložiti to odgovornost, da rečejo, kaj je ustrezno in kaj ni ustrezno. Tako da referendum zagotovo bo, po moji oceni, ali bo teden prej ali teden kasneje, ne bo vplivalo na

glede na obstoječi zakon – mislim, predhodni zakon ‒, potrebe po spremembah. Vemo, da živimo hitrejši tempo, da so spremembe naš vsakdanji trend, da se nam dogajajo, in spremembe, ki so nakazovale, da bi bilo potrebno vložiti novelo Zakona o vodah, so predvsem to, da je treba pač neke odločitve prenesti s politike na stroko. Namreč, politiki lahko govorimo zelo na široko o nekih stvareh, o detajlnih pa ne moremo, ker nimamo teh znanj in nismo o tem poučeni. In mislim, da je novela zakona šla v pravo smer. S tem ko prenašamo neke odločitve s politike na stroko, so tudi odločitve hitrejše. Namreč, da boš ti enemu politiku razložil, kaj vse je narobe oziroma kaj mora spremeniti, pa ni iz te stroke, je to dolgotrajen postopek. Strokovnjaki, ki so pa se izšolali v naših fakultetah in drugih ustanovah, pa imajo to znanje.

koncesionar Nivo pričel čistiti reko Pako. In bili so vsi začudeni, ker so ugotovili, da je reka Paka regulirana, da je struga obložena s kamenjem.

Sedaj s to novelo zakona pa ravno to omogočamo, da se dejansko ta denar iz Sklada za vode lahko tudi uporabi za te namene, da se te vodotoke, ali so to potoki pa reke, da se čistijo. Če je novela zakona to predlagala, mislim, da tisti ljudje, ki živijo ob rekah pa ko pride kakšno večje dolgotrajno deževje in živi v strahu – mislim, da njim ni bil interes prispevati podpisa za referendum.

ne podpira, temveč so vsi ti posegi predpisani s prostorskimi akti. Jaz ne vidim sedaj nekega razloga, če bo tudi za enostaven objekt potrebno vodno soglasje, mislim, da je to pravilna odločitev.

sedaj bodo samo še objekti za javno dobro. Pa saj hočemo vsi našim državljanom in državljankam dobro! Mislim, da je to spet nek korak v pravo smer.

Mislim, da v tem predreferendumskem času je treba našim državljanom in državljankam točno povedati, kaj je bil vzrok za spremembo teh zakonov in kaj so plusi tega zakona oziroma te novele, ne pa samo neko pitno vodo, da bodo ljudje, ko bodo šli na referendum oziroma tisti, ki se bodo odločili, točno vedeli, za kaj glasujejo. Ne, da bodo potem izglasovali nek referendum, tak ali pa drugačen, pa rekli, da so bili pa zavedeni. Hvala.

po vsej tej kar precej burni razpravi več kot očitno, da so bili minister, vlada pa tudi koalicijska stranka oziroma koalicijski poslanci vendar sveto zaverovani, da samoorganiziranim državljankam in državljanom ne bo uspelo zbrati preko 40 oziroma preko 60 tisoč podpisov za referendum; se pravi za razpis referenduma. To je bilo iz teh razprav, tudi iz razlag več kot očitno predstavljeno oziroma tudi zaznati. Druga zadeva, kar je po mojem tudi precej zmotilo ministra,

Ker stalno, ko govorimo o zdravi kmečki pameti, na podeželju je še vedno zdrava kmečka pamet, zelo dobro deluje, in to so tudi ljudje s podeželja zelo dobro zaznali in se zavedali, da v bistvu gre pri tem zakonu tudi za to, da se bo uničevalo njihovo decentralizirano podeželsko okolje. Seveda vsepovsod so se zbirali podpisi, tudi v velikih mestih je bil zelo dober odziv, sploh ni kaj zanikati, ker je res bilo. Ampak še posebej bi rad izpostavil to podeželje, ki si ga dostikrat na desni strani, bom rekel, tudi z neko z neko pravico lastite kot vaše volilno telo, ker tam tudi zberete oziroma tudi pridobivate največ svojega volilnega telesa oziroma tudi pridobivate največ glasov. To vas je tudi očitno oziroma tudi ministra najbolj zbodlo, da se je zbudilo to podeželje, ki si ga dostikrat tako radi uzurpirate in lastite za sebe, da razmišlja in še posebej z zdravo kmečko pametjo. Glejte, tudi včeraj smo imeli ta odbor, kot je že prej gospod Podkrajšek vam vse razložil, vam ne bi še enkrat ponavljal, in dejansko na tem odboru sta bila tudi dva predstavnika dveh gibanj, in sicer

Danes. Kar je bilo zanimivo, kar sta tudi povedala v tistem času, ki sta ga dobila, da lahko povesta nekaj na temo razpisa referenduma in datumov, je bilo to, da je glede na vse okoliščine v bistvu sicer sprejemljiv datum, ni pa dober. In to je pa problem. Vi jim hočete dodeliti še slabši datum oziroma še manj kvaliteten oziroma dober datum za razpis referenduma na to sem vas tudi oziroma sta vas predlagatelja zelo dobro in argumentirano opozorila, da jih je treba poslušati. Glejte, mislim, da če se na koga lahko zanesemo, so to naši državljanke in državljani in seveda civilne iniciative, ki vedo točno in večinoma, v 99 %, zmeraj točno vejo, da je nekaj narobe oziroma da nekaj ni prav. In v tem primeru so državljanke in državljani začutili in se zavedali tega problema, da ta zakon v bistvu res posredno, in tudi neposredno, bo vplival na kvaliteto pitne vode, še posebej pa na čisto pitno vodo. Ko govorim o pitni vodi in tudi o tem Zakonu o vodah in tudi o tem referendumu, ki je razpisan oziroma bo razpisan,

ko govorimo o vodah in o tem Zakonu o vodah, je treba razumeti, da ljudje razmišljajo naprej, razmišljajo v prihodnost, razmišljajo za naslednje generacije, za svoje otroke, za svoje družine in ko boste prihajali s takšnimi zakoni v ta državni zbor, boste zagotovo imeli še več civilnih iniciativ in pobud, ki bodo hotele oziroma si želele ‒ in to upravičeno – razpisati takšen ali drugačen referendum. ko govorimo o vodi, govorimo o univerzalni dobrini, ki je v bistvu naša, vsem primarna dobrina in za katero moramo vseskozi skrbeti in se za njo tudi, žal, in v bodoče še bo to bolj očitno, boriti. Seveda pozivam tudi zdaj vse državljanke in državljane, da gredo na ta referendum in glasujejo proti temu zakonu, ker ta zakon ni v redu. je bil z nekim določenim namenom, ki ga je hote in nehote gospod minister za okolje in prostor gospod Vizjak tudi na enem izmed marčevskih odborov, bom rekel tako, pod mizo nam sporočil, da je v bistvu to bila želja ministra za gospodarstvo oziroma gospodarskega ministrstva. Še enkrat pozivam ljudi, da se udeležijo referenduma, ker ko govorimo o prihodnosti pa ko govorimo o naši prihodnosti, voda, mislim da, kar glavna dobrina, za katero se bo potrebno boriti in tudi jo zavarovati in varovati. Tako, hvala.

za besedo. Prepričan sem, da je zbiranje podpisov za referendum temelji na zavajanju in pa na napačnih informacijah. Prepričan sem, da so podpisi, marsikateri podpis, zbrani na osnovi laži. Pri tem pa ste tako zelo uspešni, da mene kliče tudi moja lastna mama, da me kličejo moji prijatelji in me sprašujejo, daj Aleks, povej, kaj je zdaj tukaj res in kaj ni res. Zato vam povem, da ste resnično zelo dobri in veliki mojstri zavajanja, mojstri obračanja besed. To vam gre zelo dobro od rok! »Vodne vire hoče ta vlada prodati tujcem,« to sem poslušal od svojih kolegov. Na takšen način ste se vi zbirali in pridobivali podpise. V tem zakonu, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ni niti z eno besedno zvezo omenjena pitna voda. Gre za eno največjih zavajanj in politično merjenje moči opozicije brez kakršnihkoli argumentov. Vsi tisti, ki trdite, da je res, kar govori opozicija, pa se boste lahko prepričali. Namreč Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah bom fotografiral in objavil na svoji Facebook strani. strani. Sami si preberite in si poglejte vse tri člene in se sami prepričajte, kaj je res in kaj ni res in na kakšen način s tem zakonom pravzaprav lahko sploh ogrožamo čisto pitno vodo. Novi zakon o vodah nikakor ne ogroža čiste pitne vode, ampak jo še dodatno ščiti in pa varuje. Industrijskih objektov odslej pod nobenim pogojem namreč ne bo mogoče graditi na priobalnih zemljiščih. Do sedaj je ta zakon seveda to tudi omogočal. Za vsak poseg na priobalnem pasu pa bo potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode ‒ se pravi stroke ‒, ki ne bo izdano v nobenem primeru negativnih vplivov seveda na vode ali pa na okolje. Do zdaj je to soglasje izdajalo Ministrstvo za okolje in prostor, od zdaj naprej pa bo to soglasje izdajala Direkcija za vode; se pravi, z Ministrstva za okolje in prostor gre na Direkcijo za vode. Se pravi, s politike na stroko. V čem je pravzaprav tukaj sploh problem? Dosedanji Zakon o vodah, kot sem povedal, dovoljuje gradnjo na priobalnem pasu, tako za objekte v javni kakor tudi v zasebni rabi, novi zakon pogojno dovoljuje zgolj objekte v javni rabi in še to pod pogojem, da se predhodno pridobi ustrezno vodno soglasje s strani Direkcije za vode. Slednje se izda zgolj v primeru, če poseg ne poslabšuje stanje voda ali kako drugače vpliva na okolje. Se pravi, da z novelo Zakona o vodah zaostrujemo dosedanjo zakonodajo. Prav tako dosedanji Zakon o vodah ni ustrezno varoval naših voda in to dokazujejo tudi številne izjeme, ki pa so dovoljevale gradnjo na priobalnih zemljiščih. Zakaj takrat, recimo, niste skakali v zrak pa delali take galame, kot jo to počnete danes oziroma sedaj? In o tem pričajo tudi številke! 54 takšnih uredb, 54 takšnih izjem; se pravi, da smo v priobalnem pasu dovolili graditi proizvodne objekte, in to celo take, ki se ukvarjajo s proizvodnjo gume, ki se ukvarjajo s kemikalijami. Da ne govorim, da so bile te uredbe sprejete tudi za razkošne stanovanjske hiše, vile na obalah slovenskih rek, jezer in morja. In to se je počelo do sedaj in verjamem, da bi se to počelo tudi naprej. Novela Zakona o vodah ne ogroža pitne vode. Novi Zakon o vodah za vsak poseg na priobalnih zemljiščih zahteva vodno soglasje, ki ga podeljuje Direkcija za vode, v drugi alineji 37. člena Zakona o vodah tudi določa, da se to vodno soglasje lahko izda, če ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegom v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja; se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti; se s tem ne poslabšuje stanje voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, ne omejujejo obstoječe posebne rabe voda in to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami. Vse to si boste lahko prebrali, bom objavil zdaj na svoji Facebook strani, in se boste lahko sami prepričali, kaj počne ta vlada oziroma to Ministrstvo za okolje. Menim tudi, da je referendum škodljiv za slovenske vode zato, ker se ohranja dosedanja ureditev, to pa je, da se bodo lahko na priobalnem pasu še naprej gradili industrijski objekti, ohranja se dosedanja ureditev, ki omogoča postavitev objektov v zasebni rabi in s tem tudi privatizacijo vode, ohranja se dosedanja ureditev, ki občinam otežuje urejanje priobalnih zemljišč in postavitev prepotrebne javne infrastrukture, recimo čolnarne ‒ si izmišljujem. Ta referendum pa blokira 17 milijonov evrov prepotrebnih sredstev za sanacijo in vzdrževanje vodotokov, hudournikov, za zagotavljanje poplavne varnosti naših državljanov. Torej, zaradi tega referenduma bo še velik del naših državljanov poplavno ogrožen. Še čisto za konec. Kje ste bili predstavniki sedanje opozicije, ko se je izdajalo soglasje in ko se je gradila 4,5 kilometra dolga kanalizacija, ki jo je Mestna občina Ljubljana gradila čez vodovarstveno območje v Klečah? Na eni strani čista pitna voda ‒ kar znate na nek način zelo lepo prodajati in kar smo na nek način zapisali tudi v Ustavo ‒, na drugi strani pa kanalizacija, po kateri se pretekajo fekalije in širi smrad in vse to na istem kosu zemlje. Zakaj niste takrat skakali v zrak, pa delali take galame, kot to delate danes? Kaj, če bi se takrat zgodil potres in bi se iztekla kanalizacija in bi bilo nemudoma, isti trenutek ogroženih 300 tisoč Ljubljančanov in bi tisti, ki tukaj živijo in pa delajo v istem hipu ostali brez čiste pitne vode? Sprašujem se, kam je takrat zginila vaša skrb za čisto pito vodo. Hvala.

Dejansko Levica smo bili takrat tisti, ki smo ‒ po domače povedano, kot je prej rekel ‒ v luft skakali oziroma smo bili proti temu, da bi se ta zadeva zgradila oziroma da bi šel ta kanalizacijski tok preko vodovarstvenega območja. Tako ne posploševati na vso opozicijo. V Levici smo bili takrat zelo in odločno proti in to tudi dobro veste v strankah preko, na desni strani. Hvala.

opozicije, pa mogoče tudi nekaj stavkov, ko je govoril poslanec iz koalicije, pa se naj dotaknem slovenskih občin. Mnogo občin obiskujem tako v svojem volilnem okraju kot tudi širše, tudi nenehno smo poslušali v preteklosti ministra mag. Andreja Vizjaka, predvsem ko gre za proračunska sredstva, da nujno, nujno, nujno rabi za ureditev vodotokov po občinah. občinah. Ko smo obiskovali občine v prejšnjem mandatu oziroma v prejšnji vladi, smo vseskozi razlagali županom, da na teh postavkah ni denarja.

tudi nek protokol, če ga imenujem po gradbeništvu, da se to sprovede. Seveda sedaj župani – eden mi danes piše, ker verjetno se ni toliko poglabljal v to, o čem govorimo –, da nas zelo težko razume, kaj želimo povedati. Eno leto razlagamo oziroma v prejšnji vladi smo razlagali, da denarja ni za ureditev teh vodotokov, sedaj je zasledil denar v proračun v višini 17 milijonov, sedaj pa ta denar blokiramo z referendumom. Naj spomnim na nekaj občin, pa tudi državljank in državljanov, ki trepetajo ob teh vodotokih; naj spomnim na Železnike nekaj let nazaj, še na podobne občine. Se sploh zavedamo, kaj se lahko zgodi v eni uri ob enem vodotoku ‒ odnese celo naselje ali pa še več! Skratka, zdi se mi, da si mogoče na nekem segmentu, ko danes govorimo o tej točki, zatiskamo oči in seveda bo treba neko odgovornost sprejemati. Smo v mesecu juniju, malo še manjka, nekaj dni: poletje, jesen pa je konec leta. Vemo, kaj se lahko zgodi v poletnih časih, ko so neurja, pa preden se zgodijo razpisi, da se ta sredstva razdelijo po občinah, da začnejo gradbinci delati – in bo leta konec. Tako, spoštovane poslanke in poslanci, ko govorimo o pitni vodi, ki ni predmet tega, se moramo zavedati, kakšne posledice lahko povzročimo z dejanji, ko zadržujemo še kako potrebna sredstva za sanacijo vodotokov,

Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav vsem! Najprej vendarle odziv na to, da nikjer z besedo v tem zakonu oziroma že sprejetem zakonu ni omenjena pitna voda. To smo danes že večkrat slišali, češ da so predlagatelji oziroma da opozicija in pa vsi, ki so tudi zbirali podpise, zavajajo in da nikjer ni omenjena pitna voda. Pa vendar, če smo sposobno kot politi razumeti tudi strokovne podlage in prebrati še kaj drugega, uvidimo, da je stanje ekosistemov v obrežnih pasovih neizpodbitno povezano s tem, kakšno je stanje naših voda, pa najsi bodo to reke ali podzemne vode, in da ima to stanje vpliv na pitno vodo posredno in da priobalna območja delujejo kot neke vrste filter. Sedaj, kaj vse se je dogajalo v preteklosti, nikoli ne bi smela biti neka blokada ali pa nek argument za to, da danes stvari počnemo po istih vzorcih. Sploh, če predpostavljamo, da imamo vendarle več znanja, več vedenja, več uvida v to, da neke škodljive zadeve, ki jih človek postori, lahko v prihodnje povzročajo težave. Tako ti argumenti, češ, kaj vse se pa vendarle je dogajalo v preteklosti, so zelo slaba zadeva, da jo politika uporablja. Danes vendarle govorimo o Odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Res je,

11. julij, predvsem v luči obrazložitve tega amandmaja, ki ste ga danes vložili v koaliciji, in sicer, da se ta datum, ta zamik zgodi, bom rekla, zaradi vaše napake, vaše malomarnosti, šlamparije, kakorkoli to že imenujete. Dejstvo je, da je Državni zbor 16. februarja sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor. 16. februarja. Od 16. februarja do danes je pretekel kar lep čas, sama osebno sicer ne razumem te šlamparije, ki se je zgodila vlagateljem zakona, tukaj se poslanke in poslanci vendarle ne morete izogniti odgovornosti, da je iz priloge, ki je sestavni del zakona, izpadlo tistih 7 naselij. Po oceni ‒ koliko? – 811 volilnih upravičencev je bilo tako malo izbrisanih, pa če se je že vam to zgodilo, ker ste šli po poti tega, da so poslanci dovolj strokovno usposobljeni, da vlagajo tak zakon, bi morali to napako takoj, ko je bila zaznana, odpraviti. In ja, ne vem, kdaj je to vlada oziroma ministrstvo prepoznalo to napako. Vsekakor 18. 5., ko smo tudi stranke opozicije prejele prošnjo, da se z nami sestane minister za javno upravo, ste to vsi skupaj vedeli in tisti dan bi moral zakon biti vložen. Ni kakšne hude potrebe po tem, da za to svojo šlamparijo zdaj hodite naokoli in prestavljate datum, ki je bil določen, ampak se zakon enostavno vloži. Dokazali ste že, da če želite, se lahko tudi na nočnih sejah sprejemajo zadeve, ki so tako ali drugače pomembne za vas, in sprašujem se, kje smo, če poprava lastne napake in izbris 811 volilnih upravičencev ni tako zelo pomembna stvar, da se urgentno izpelje skozi Državni zbor in seveda je ta obrazložitev amandmaja nič drugega kot nek pesek v oči, da govorite o tem, da potrebujete čas in da se bo zato premaknil referendum. Potem enostavno povejte, da si želite, da se datum izvedbe referenduma zamakne čim dlje v poletni čas, zato da se bo vendarle referenduma lahko udeležilo mogoče manj ljudi, zato ker bodo ljudje že na dopustih ali kjerkoli že, oziroma da si pridobite en teden za lastno volilno kampanjo za zagovarjanje svojega zakona. zakona. Tako ne vidim povsem nobenega argumenta, nisem ga niti slišala z vaše strani, zakaj ta šlamastika, ki ste jo naredili poslanci, ko ste vložili zakon, in vi ste z vložitvijo zakona izbrisali. Lahko zdaj vlada ali pa politika prelaga to na Gurs, ali pa celo na kakšnega strokovnega uslužbenca, ali pa najbrž na Microsoft oziroma tako zvane excelove tabele, ki so vedno priročen izgovor, ko se zgodi neka šlamparija, ampak politika oziroma tisti, ki vlagate zakon, ste pa vendarle odgovorni za to, da zadeva pije vodo oziroma da je pripravljena tako, kot mora biti. Če ste storili tako napako, potem bi jo morali v tišini, takoj ko ste jo zaznali, popraviti, ne pa, da danes z amandmajem prelagate datum in nekako otežujete tudi civilnim iniciativam oziroma jim ne greste naproti, tako kot jim niste šli predhodno niti stroki niti civilnim iniciativam, da bi se sploh hoteli pogovarjati o tem, kakšne so spremembe zakona in ali so res tako dobre ali slabe, ampak seveda politika ve več od vseh ostalih ljudi, ki se ukvarjajo s specifičnim področjem. Šli ste kot bager s tem zakonom skozi, potem so vam ljudje nastavili blokado. Zbrati 50 tisoč ali pa 60 tisoč ‒ mislim, da je celo ‒ podpisov ni mačji kašelj in zbrali so se praktično od spodaj navzgor; torej s strani ljudi, civilne družbe. In zdaj bi radi nastavljali še eno blokado z nekim premikanjem predvidenega datuma, na katerega naj bil referendum, zaradi zgolj in samo šlamastike politike, ki je izbrisala 7 naselij, 811 ljudi in do danes tega ni bila sposobna popraviti. Seveda namensko tega ne popravite, da zadevo zavlačujete, tako da je to v bistvu dosti žalostno. Seveda ta amandma ne bi smel danes sploh pristati na mizi in malo poglejte sami vase, kakšne zadeve počnete. Hvala.

Minister je korektno predstavil predlog zakona o vodah. V sami predstavitvi je marsikaj pojasnil. V tem zakonu je tudi ureditev objektov v javni rabi, kar pozdravljam, saj ti objekti bodo zgrajeni pod pogojem, da poseg ne poslabša stanja voda. Sam prihajam iz okolja, ki ima veliko vode. Že ime Medvode pove, da živim v občini med vodami. Skozi občino tečeta dve reki, Sava in Sora. Imamo tudi Zbiljsko jezero, ob katerem občina in občani Medvod že leta poskušamo umestiti sprehajalno pot okoli Zbiljskega jezera. Imamo idejo o kolesarski pešpoti ob reki Sori, brv za prehod reke Sore iz smeri Škofje Loke proti Ljubljani. Turistično društvo poskuša tudi z umestitvijo pomola, priveza ob čolnarni. V občini Medvode imamo tudi Polhograjsko hribovje z veliko pritokov v omenjeni reki. Ob sedanjem zakonju občina teh pritokov ni imela pristojnosti upravljati, jih čistiti, urejati. S tem pa je prihajalo do poplavljanja in škode občanov ter na samih cestiščih. Novi zakon bo občinam omogočil, da lahko to urejajo, saj lokalno okolje pozna težave in same rešitve. Poleg tega sem se tudi pogovarjal s predsednikom objezerskih turističnih društev, ki je potrdil, da podpirajo predlog zakona, saj turizem prinaša dodatno vrednost samemu kraju. S tem pomagamo tudi turizmu, ki ob teh težkih časih najbolj prizadet. Žalosti me tudi, da je med prvopodpisanimi za referendum tudi naša občanka, evropska poslanka, predsednica

S tem se vidi tudi, da je zadeva s podpisi za referendum spolitizirana. Zadnje dni je referendum podpisalo več tisoč javnih uslužbencev z elektronskim podpisom, kar je tudi je tudi klic v sili, za moje pojme. Za konec pa pozdravljam ta zakon, saj je namenjen reševanju problemov in dodatno ščiti vodne vire. Tudi več sredstev je za vzdrževanje sanacij številnih vodotokov z namenom preprečevanja poplav. Z uresničitvijo referendumskega vprašanja se namreč blokira 17 milijonov evrov za vzdrževanje samih vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti, ki ogroža kar 10 % prebivalstva naše domovine. Kar se tiče podpisov za referendum, mislim, da so bili podpisniki zavedeni tudi s strani političnih strank SD in Levice ter s pretvezo zaščite pitne vode. Sprašujem se, kdo na tem svetu pa ne želi imeti pitne vode. Kar se pa tiče amandmaja koalicije, ga podpiram, da se prestavi datum, saj bodo tako lahko vsi volivci izrazili svojo voljo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Alenka Jeraj, naslednja pa bo na vrsti Mojca Žnidarič. Izvolite. **ALENKA JERAJ besedo. Najprej nekaj besed o napaki, ki se je zgodila na Gursu, in to so tudi povedali. Danes poslušamo, da smo bili šlampasti, malomarni in ne vem kaj še vse, čeprav danes vemo, da se je zgodila napaka pri prenosu podatkov. Gurs je to tudi povedal in o tem obvestil ministrstvo, da zadevo popravi, in to se bo sedaj popravilo. Naš namen je, da se to popravi in uredi in tukaj insinuacije, ki nam jih potikate, da smo to naredili namerno in tako naprej, so močno pretirane in vam ne grejo v korist. Se pa je treba vprašati, ali so se stvari res zgodile slučajno ali pa gre tudi za kakšno sabotažo. Vemo, da je ogromno zaposlenih po ministrstvih in v javni upravi, ta trenutek, iz stranke v opoziciji SD, pa še od koga drugega. Veliko ljudi ne dela za dobro te države, ampak proti tej vladi. Novela Zakona o vodah ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje. Namreč, do sedaj je bilo mogoče graditi hiše, vile in vse ostalo in se čudim, kajne, da se okoljevarstvene organizacije in tako naprej, podpisniki, niso zganili ob vseh teh zadevah, ki smo jim bili priča v zadnjih letih. Torej gradnja tovarne Lek v Prevaljah in podobno in cel kup zasebnih vil, ki seveda potem ogradijo svojo zasebno parcelo in dostop do vode ni več mogoč. Kje so bili ti zbiratelji in okoljevarstvene organizacije, ko se je vse to dogajalo? Kje so bili, ko se gradi kanal C0 nad vodovodom? To jih očitno ne skrbi, skrbi pa jih zdaj tale zakon, ko zadeve izboljšujemo; torej, da se ne smejo graditi objekti za osebno rabo. Ali torej te okoljevarstvene organizacije želijo, da stvari ostanejo take, kot so, in se še naprej sme graditi objekte za osebno rabo? Namreč sedaj določitev v 4. členu dopušča možnost oženja priobalnega pasu na predlog nosilcev urejanja prostora, ne glede na vrsto objekta. Torej, mogoče je zidati privatno hišo, zasebno vilo, zasebno pristanišče, karkoli, če s tem soglaša nosilec urejanja prostora pristojne občine in Vlada. Po novem pa je to črtano in to ni več mogoče. Glejte, ta trenutek je po obstoječem zakonu 30 vlog za posege na priobalnem območju. In kaj mislite, da hočejo ti graditi? Legalizirati, se pravi, imajo že nekaj na črno tam zgrajeno, oziroma graditi stanovanjske in gospodarske objekte. Samo dva od teh projektov sta športna parka. tridesetih vlog sta namenjeni za neko javno uporabo za vse, vse ostalo je zasebno in bo močno poseglo na to območje. To velja danes in to je danes mogoče in po tem se odloča. Ministrstvo se je pa odločilo, da bo zadevo omejilo in je pogoje, da se na takih območjih gradi, zaostrilo. Za enostavne objekte bo potrebno imeti vodno soglasje soglasje ‒ torej za oženje priobalnega pasu –, ne bo več možno graditi zasebnih objektov, pač pa objekte javne rabe. Po vsej logiki in po mojem razumevanju je to zmanjšanje možnosti, da se na takih območjih gradi. Tisti, ki ste pa zbirali podpise ali pa pomagali pri zbiranju podpisov, pa ste zavajali, da bomo s tem privatizirali vodo, omejil dostop do vode in tako naprej, krnili pravico do zdrave pitne vode, čeprav vemo, da se nič takega ne bo dogaja. Vse, kar je danes možno, je, da pridobiš koncesijo; na primer za uporabo vode za, na primer, pivovarno, to poznamo, bazene, zdravilišča ali pa kaj podobnega. Nič drugega ni mogoče. In povejte, od kod vam, da posegamo v pitno vodo in se gospa Tanja Fajon boji, da ne bo več mogla piti pitne vode iz pipe. Mislim, kot da ne razumemo enih osnovnih stvari, no! Torej, z novelo se omejuje oziroma oži možnost posegov na priobalna zemljišča. In druga stvar, prinaša več denarja za vzdrževanje vodotokov. Zato smo mi ta zakon podprli in ga tudi podpiramo. Če bo treba – seveda, na referendumu in v kampanji ‒, to še nekajkrat povedati, bomo tudi povedali, ampak ni prav, da se je ljudi zavajalo. V teh dneh smo lahko brali tudi primere iz Avstrije, kjer pravijo, da so parcele ob vodah v lasti zasebnikov in je zato marsikje oziroma kar po pravilu dostop do vode v Avstriji precej otežen. Tudi pri nas se že to dogaja, ljudje so kupili parcele tamle ob Savi, lepo zagradili, napisali »privatno zemljišče« in dostop do vode ni več mogoč. Zato želimo te stvari urediti in novela Zakona o vodah to ureja. Podprla bom seveda tudi predlog amandmaja, ker sem povedala, da se je zgodila napaka na Gursu, da moramo te stvari popraviti in jih tudi bomo popravili. In še enkrat; ne obešajte tega nam, ker se je zgodila napaka pri službah, torej pri Gursu, in Gurs je to tudi javno povedal. Hvala lepa. Besedo ima Mojca Žnidarič, za njo pa bo dobil besedo Andrej Černigoj. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Bom zelo kratka, saj imam le štiri minute. Referendum seveda bo, ker je zbranih dovolj podpisov. Na kakšen način so zbrani ti podpisi, se lahko strinjam s tistimi, ki ste danes že povedali, da so zbrani podpisi velikokrat temeljili na zavajanju, da ne rečem na lažeh. Ko sem tudi sama komentirala eno objavo opozicijskega poslanca in vprašala, zakaj v bistvu zavaja ljudi, ker ni res, da bi se lahko proizvodni objekti gradili na vodovarstvenih območjih, saj smo to že umaknili z amandmajem in to ni bilo sprejeto, raje kot bi mi odgovorili in pojasnili ljudem, zakaj, je dejansko pobrisal moj komentar.

da lahko Vlada določila drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, torej ne dopušča se več Vladi, da bi ožila priobalni pas s 15 metrov, ki je določen pri vodah prvega reda, kar pomeni, da Vlada tega priobalnega pasa ne bo več mogla ožiti in za različne potrebe torej ne bo mogla več odločati, da bi se gradilo. Torej odločitve ne bodo več politične, ampak strokovne in na teh priobalnih zemljiščih bo možna le gradnja res nekih enostavnih objektov in pa objektov v javni rabi. Pa še to v bistvu morajo biti ti objekti objekti v skladu s prostorskim aktom in seveda izpolnjeni vsi pogoji iz tega zakona in tudi iz vseh drugih predpisov gradnje. Kot je minister danes poudaril, se popolnoma strinjam, da referendum je slab tako za vode kot za ljudi. Zakaj? Ker zakon prinaša več denarja za vzdrževanje vodotokov, s tem imamo zadnja leta vse občine in vsi ljudje težave, ker se je premalo vlagalo v vzdrževanje vodotokov in ker zakon prinaša že zaostritev pogojev za gradnjo na priobalnem pasu. In lahko še enkrat povem, čeprav so danes že iz koalicijskih vrst opozarjali, zakon nima nobene zveze s privatizacijo vode.

dejansko je oboje že v času dopustov in tukaj ne bo velikega vpliva, je pa res, da bo ta en teden lahko veliko pripomogel k temu, da bomo lahko našli dovolj ljudi za delo na voliščih in bo tudi dovolj časa, da se popravi Zakon o volitvah, kar je pa danes že bilo povedano. Torej to napako, ki jo je tudi Gurs priznal, ko so nekatera naselja izpadla, so dejansko ugotovili v tem času, ko so že začeli pripravljati sezname in gradivo za ta referendum, tako da to bo treba popraviti in kolikor mi je znano, smo danes ta zakon že vložili. Tako je izključno zaradi tega ‒ ta enotedenski zamik. Zahtevo za referendum, kot sem rekla, seveda bom podprla, ker moramo upoštevati zbrane podpise ljudi, tudi amandma bom podprla. Tekom kampanje pa upam, da bomo ljudem znali dopovedati, kakšne so dejanske spremembe tega zakona, da bodo potem tudi ljudje ta zakon podprli, tako kot ga bom tudi sama podprla, za uveljavitev tega zakona. Hvala.

Kot krščanski demokrat podpiram voljo državljank in državljanov in bom to voljo tudi spoštoval, zato bom glasoval za razpis referenduma. Novela zakona o vodah ne ogroža pitne vode, novi Zakon o vodah za vsak poseg na priobalnih zemljiščih zahteva vodno soglasje, ki ga ne podeljuje več politika, ampak Direkcija za vode. Bil sem zgrožen, ko je kolegica rekla, da se ta organ, Direkcijo za vode, da zlorabljati, mogoče je bila to samoprijava. Kar nekaj poslancev je glasovalo leta 2016 za vpis pravice do pitne vode v Ustavo v 70.a člen, ko so ugasnile kamere, so ta prizadevanja tudi ugasnila. Od takrat do danes se je za pitno vodo naredilo bore malo oziroma nič. Zato državljanke in državljani, komu boste: verjeli tistim, ki še zdaj podpirajo TEŠ 6, oziroma tistim, ki so glasovali v preteklosti, da se evropska sredstva, namesto da se bi vlagalo v kanalizacijo, za boljšo vodo in podtalnico, dali v mehke vsebine. Hvala za besedo.

in jasno mi je, da smo razdeljeni na dva pola, in tudi jasno mi je, da prepričujemo prepričane. Na začetku bi se vseeno dotaknil načina sprejemanja tega zakona. Zakon se je nahajal v javni obravnavi vsega 12 dni, po tej končani javni obravnavi so se naknadno dodajali sporni členi, govorim o možnosti gradnje objektov, ki uporabljajo nevarne snovi na vodovarstvenih območij, in tekom razprave s strani koalicijskih poslancev sem slišal hvalo o tem, da so ta sporni člen umaknili. Seveda so ga umaknili! Umaknili so ga na pritisk strokovne javnosti, na pritisk opozicije, hkrati smo vložili amandma o umiku tega člena tako v opoziciji kot v koaliciji, tako da bi bil s to samohvalo vsaj jaz osebno zelo previden. Kar se tiče same prestavitve roka zakonodajnega referenduma, smo lahko danes slišali kar nekaj izgovorov, zakaj je potrebna ta prestavitev. In vsaj osebno vam ne očitam te napake, ki se je zgodila, verjamem, da ni bila zlonamerna, ampak vsekakor pa je pošteno, da to napako odpravite. Nekako razumem, da se za to napako ve že kar nekaj časa, ne ve se od včeraj, ne ve se od danes, ve se vsaj 14 dni in pričakoval bi neko odgovornost, da se takoj, ko se za to napako izve, vloži vloži novelo zakona in se to napako odpravi. Slišal sem kar nekaj sprenevedanj glede tega, da se za to napako ni vedelo. Včeraj smo imeli Odbor za infrastrukturo, kjer je gospod Vučko iz Državne volilne komisije zelo jasno in glasno povedal, da ta napaka obstaja in poleg tega smo imeli sestanek z ministrom za javno upravo, verjamem, da v vseh poslanskih skupinah, tudi v Poslanski skupini SDS, tako da zelo težko verjamem, da se je za napako izvedelo včeraj. Kar se tiče 18 tisoč članov volilnih komisij, ki jih za izvedbo samih volitev potrebujemo. Seveda jih potrebujemo, ampak moje vprašanje je, kaj bo ta en teden pripomogel k temu, da jih bom lažje dobili. Poleg tega je nekako sam postopek in pa sama registracija teh članov že utečena, verjamem, da ne bomo ne bomo čez en teden pričeli zbirati člane za te volilne komisije. Kaj hočem reči? Člani so znani, potrebno jih je pač aktivirati. Bilo je omenjeno, da s tem zakonom oziroma z referendumom blokiramo 17 milijonov evrov sredstev za vzdrževanje vodotokov. Moje mnenje je, da če bi bil namen Vlade, vladajoče koalicije iskren, bi spreminjali novelo Zakona o vodah samo v tem členu in verjamem, da v koaliciji nihče tej noveli ne bi nasprotoval. Ampak nekakšna stalna praksa te vladajoče koalicije je, da v Državni zbor prinese zakon, vključi enega ali več dobrih členov in nekaj podtaknjencev in potem se sklicujete oziroma nam očitate zavračanje tega zakona in kaj kaj od teh dobrih rešitev ne bo sprejeto. Ampak vsaj meni osebno se to ne zdi pošteno, ker vseeno bi lahko pričakovali, da ob tako pomembni temi, kot je Zakon o vodah, se bo vnela tudi širša razprava. S strani vladajoče koalicije sem tekom teh vaših razprav večkrat slišal sklicevanje na stroko, pa bom citiral samo dva stavka, ki ste jih izjavili. »To novelo so pisali strokovnjaki, ki se na to razumejo« in pa omenjeni so bili strokovnjaki, ki se izobražujejo na fakultetah, pa imajo to znanje. Sedaj vam bom prebral eno mnenje oziroma stališče Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Gre za fakulteto, ki izobražuje strokovnjake na področju gradbeništva, stavbarstva, prostorskega načrtovanja, vodarstva, okoljskega inženiringa: »Zakon nakazuje na strokovno neutemeljenost predlaganih sprememb Zakona o vodah, zlasti ker so predlagane bistvene spremembe zakona, o katerih ni bila možna širša javna razprava, in se do njih posledično ni mogla opredeliti zainteresirana strokovna javnost. Zaradi pričakovanih posledic podnebnih sprememb bi morali slediti načelu previdnosti in posledično obstoječa priobalna zemljišča ohranjati in celo širiti. Po naši strokovno oceni bodo predlagane spremembe zakona vplivale na poslabšanje poplavne varnosti, kakovosti vodnih virov in ravni ekosistemskih storitev. Smatramo, da predlog zakona ruši strokovne osnove, ki jih učimo in posredujemo rodovom prihajajočih vodarskih strokovnjakov.« To je samo eden izsek iz tega mnenja dekana Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Glede na vse povedano mislim, da je najbolj pošteno, da o tem odloča ljudstvo. Konec koncev govorimo o dobrini, ki je last vseh nas, in pošteno se mi zdi, da se ta referendum izvede v prvem možnem terminu, torej to je 4. julij. Glede na že vse povedano, se pravi, ljudje bodo počasi odhajali na dopuste, ki si jih tudi seveda zaslužijo ob tej dlje časa trajajoči pandemiji, tako da absolutno podpiram osnovni

Hvala za besedo, spoštovani predsedujoči. Lep pozdrav kolegicam in kolegom! Pred seboj imamo pač odlok, ki omogoča razpis referenduma in tu kakšne velike zadrege pač nimamo, gre pa za zakon, za katerega je bilo v kampanji veliko laži izrečenih o tem, kaj ta zakon dejansko ureja. Naj najprej povem, da bom tudi podprl amandma, ki smo ga vložili glede zamika za en teden, glede na to, da da v ničemer ne vpliva na sam postopek. Kar se pa tiče napake pri pripravi zakona o volitvah oziroma volilnih okrajih, pa gre za napako Gursa, kar je Gurs tudi priznal, in upam, da bo sedaj v tem popravljenem seznamu dejansko vse v redu. Kar se pa tiče tega zakona, je pa treba priznati, da na bistveno boljši način ščiti priobalna zemljišča, pa če si hočete priznati ali pa ne. Tisti, ki ste mogoče v preteklosti bili v kakšni službi, ki se je ukvarjala z umeščanjem v prostor ali ki je delovala na lokalnem nivoju, boste to jasno priznali; tisti, ki pa ste vedno v nekem mehurčku in poslušate samo neko teorijo, pa na to pač ne boste pristali oziroma tega ne boste priznali. je, da dozdajšnji zakon je tudi dovoljeval pogojno gradnjo, ampak večinoma so bile te gradnje namenjene tistim, ki so imeli ali vpliv ali denar. Enako velja za vso zakonodajo, ki smo jo imeli v preteklosti. Ta zakon pa jasno in eksplicitno navaja, da je to dovoljenje pod pogojem, da ga Agencija za vode izda, in to velja za vse deležnike v teh postopkih. zdaj se je namreč izkazalo, da kdor je imel vpliv in denar, je lahko tudi gradil na vodnem in priobalnem zemljišču. Mogoče so pa tisti, ki to zdaj ne bodo mogli več, ključni podporniki in pozivniki na referendum. Tisti, ki ste kadarkoli se ukvarjali z zaščito priobalnih in obalnih zemljišč v praksi, veste, da so imele tudi lokalne skupnosti velike težave takrat, ko je bilo potrebno nekatere ukrepe na priobalnih zemljiščih urejati, tudi v smeri zaščite pred poplavami ali pa drugih ukrepov, ki bi obvarovale imovino ljudi. Ta zakon vsekakor omogoča pod pogoji stroke, in to je Agencija za vode, tudi normalno delovanje v tej smeri. Do zdaj je bilo to bistveno bistveno težje. Pa še eno stvar popravlja ta zakon, daje pristojnost v bistvu Agenciji za vode na regionalnem nivoju in s tem tudi odgovornost, ne pa skrivanje za odločbami, ki jih na koncu podpiše minister, na katerega je bistveno lažje v postopkih vplivati. In se vsi tako imenovani strokovnjaki kasneje za temi odločbami skrijejo, ko je potrebno neko stvar reševati. To se je lepo videlo pri določenih projektih v preteklosti, nenazadnje tudi pri Magni, kjer so vse nevladne organizacije govorile o tem, da je nedopustna gradnja na zemljišču, pod katerim je vodonosnik, pa se je v končni fazi vsa ta smetana zaščitniška na koncu umaknila in ministrstvo je lepo izdalo dovoljenje. V tem primeru in v primeru zakona, ki ga zdaj predstavljamo, gre dejansko za prenos odgovornosti na nižji nivo, ki se težko skriva za nekaterimi uradniki in postopki, ampak je neposredno odgovoren za neko izdajo dovoljenja in mora za tem tudi stati. S tem omogoči lažjo izvedbo nekaterih projektov, ki seveda morajo biti v skladu s skladu s stroko. Tudi takrat, ko se z vaše strani opozarja na to, da v tem primeru ni bilo primerne strokovne razprave. takrat, ko imate vi ministrstvo, so na ministrstvu sami strokovnjaki in kvalitetno izvajajo delo, takrat, ko imamo mi vlado, so pa na ministrstvu sami, bi rekel, uradniki in analfabeti, ki z vodarstvom nimajo zveze. To pač ne pije vode. In tudi neka velika javna razprava v takih primerih ne bo prinesla neke velike dodane vrednosti. Še enkrat, očitno gre v tem primeru za pritisk nekaterih lobijev, ki bi še vedno radi gradili na vodnih in priobalnih zemljiščih, pa vedo, da bodo v tem primeru, ko bodo postopki bistveno bolj transparentni, to zelo težko izvajali. Tako bom seveda na referendumu glasoval proti temu, da se ta zakon umakne, in z veseljem podpiram zakon, ki ščiti priobalna zemljišča, na drugi strani pa tudi omogoča nek normalen razvoj in posege v ta prostor takrat, ko so ti potrebni, in se ne ukvarja z birokracijo na višjem nivoju – beri na Ministrstvu za okolje in prostor ali pa kjerkoli –, ampak prenaša odgovornost na ljudi, ki so v prostoru odgovorni za posege na vodna zemljišča kot strokovnjaki in njihova odgovornost, s tem ko izdajo soglasje, je seveda neprenosljiva. To ta zakon dejansko udejanja in ne omogoča ponovno tega postopka, kot je bil do sedaj, da lokalni nivo pripravi mnenje, ki se na ministrstvih prikroji, in končno odločbo podpiše minister, ki v ničemer v resnici nič ne ve in je v bistvu skozi lobistične procese lahko velikokrat izigran, uradnik na nižjem nivoju pa seveda ni nič odgovoren, ker pripravi samo mnenje. Upam, da se tisti, ki lobirate v smeri, da se ta zakon zruši, tega zavedate in boste mogoče tudi v nadaljevanju razmislili. Še enkrat, referendum je pač dejstvo. Upam, da bomo pač podprli amandma, da se datum prestavi, zato da rešimo tudi ta zaplet z zakonom o volilnih okrajih. Dejstvo pa je, da je ta zakon bistveno bolj naravnan v varovanje vodotokov in priobalnih zemljišč kot zdajšnji zakon z rušenjem tega se bo pustilo ponovno, da bo odprt lov predvsem za tiste, ki imajo vpliv, in tiste, ki imajo finančne možnosti, da posamezne projekte vseeno spravijo skozi postopek. Hvala lepa. Besedo dobi Zmago Jelinčič Plemeniti, za njim pa Mateja Udovč. Izvolite. **ZMAGO No, pri tej zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma je nekaj popolnoma jasno, kar nekaj je zadev. Prva zadeva je, treba je rušiti vse, kar pripravi sedanja vlada, kar je neumno, nesmiselno in škodljivo za državo. Druga zadeva je zagotovo, da za tem referendumom stojijo tisti, ki jim je s tem novim zakonom onemogočena gradnja v priobalnem pasu in hočejo rušiti ta novi zakon zato, da bi lahko po starem zakonu še zmeraj delali, kot jim paše; z denarjem, s podkupninami, s političnimi in drugačnimi povezavami. Novi zakon tega ne dovoljuje in zagotovo je pri nekaterih, ki imajo denar in zveze, huda bolečina, da jim bo to onemogočeno. Tudi to, da bo ta referendum, če bo izglasovan, koštal državo 4 do 5 milijonov evrov, kar ni malo, bi bilo bistveno bolj smiselno, da bi ta denar porabili za kaj drugega, ne pa za nagajanje vladi, ne pa za metanje polen pod noge. Mislim, da večina tistih, ki so za ta referendum, niti ni prebrala zakona.

Mislim, da gre za hudo napako in v bistvu škodo se dela celotni državi. da bi želeli urediti zadeve, da ne bi več dovoljevali kar po dolgem in počez raznih gradenj, kot so jih sedaj. ne vem, kaj mislijo tisti, ki želijo ta referendum izpeljati. Ali se ne zavedajo, da je okoli Slovenije in ob rekah ogromno poplavnih območij, kjer če ne bodo regulirani vodotoki, bodo poplavna območja še naprej. Tudi to je v zakonu določeno, da se te zadeve sanirajo na takšen način, kot je to v redu. Ampak mogoče je pa kakšnemu tudi do tega, da bo rekel, poglejte, kako poplavlja in saj se ve, kdo bo zopet kriv. Ne globalno segrevanje, ki ga, kakor vidimo, ta mesec že dolgo ni več, ampak kakšen drug, kakšen politik iz nasprotne politične opcije. Mislim, da je ta referendum sramota za tiste, ki so ga predlagali oziroma ki ga predlagajo, in žalost za celotno Slovenijo, da bo morala trpeti, če bo uspel, še naprej napake in še naprej razne gradnje in da bodo nekateri z velikim nasmehom, širokim nasmehom na ustnicah lahko gradili tam, kjer bi bilo z zakonom prepovedno, če bi ta referendum morebiti uspel. Mislim pa, da je smiselno, da se ta referendum prestavi na 11. iz enega enostavnega razloga. Za približno 800, nekaj več kot 800 ljudi, zaradi napake Gursa ne vem, kako bo lahko volilo, ker ne vem, kam jih bodo umestili. Zato je smiselno, da se ta zakon o volilnih okrajih na hitro spremeni, se ga popravi in šele potem se lahko realno dela na na razpisu referenduma, kajti drugače je sploh vprašanje, če bo ta referendum sploh ustavno dovoljen, kajti glede na takšen manko ljudi na volilnih spiskih mislim, da to ne bo šlo skozi. Hvala lepa. Besedo ima Mateja Udovč, za njo pa bo razpravljala Violeta Tomić. Izvolite. Spoštovane državljanke in državljani! Ne glede na to, kdaj bo referendum, vas prosim, da si pred odločitvijo preberete spremembe zakona, si ustvarite svoje mnenje in se na podlagi svoje interpretacije odločite po svoji vesti. Ne zaupajte slepo, prepričajte se! Hvala lepa. Besedo ima Violeta Tomić in za njo kot zadnji Boris Doblekar. Izvolite. **VIOLETA TOMIĆ (PS Levica):** Najlepša hvala. Slišali smo slogan, kot bi bila reklama na televiziji, pa me je malo zmedlo. Hvala kolegici! Hvala kolegici! S strani koalicijskih poslancev poslušamo to ponotranjeno kalimerovstvo, ki kar naprej govori, mi ubogi reveži, mi rešujemo okolje, mi rešujemo Slovenijo in Slovence, vi samo nagajate. Mislim! In potem seveda kažete s prstom na nas, kot da bi mi hoteli graditi. Pa kdo ima največ parcel priobalnih pa h komu največ hodijo lobisti okoli? Lepo vas prosim, ne mi reči, da k okoljevarstvenikom in civilni družbi. Tako da, ja. Zdaj, kdor ima vpliv in denar, bo gradil tako kot doslej in SDS bo to rešil s temle zakonom. To je super. Mislim, to je tako sprenevedanje in tukaj smo tarča nekih diskreditacij mi, ki pač pričakujemo vsaj nek normalen dialog, pa ga ne dobimo. In ne samo, da ste … Zakaj je prišlo do tega predloga referenduma? Zgolj zaradi oholosti te Janševe oblasti in avtoritarnosti, ker se nikoli z nikomer noče pogovarjati. Nikoli. Pa lahko še toliko o dialogu govorite, ampak to izključevanje pripelje do tega, da se ne sliši nobene strokovne javnosti, ne ko gre za epidemijo, ne ko gre za sindikate, ne ko gre za zakonodajo, ne ko gre za Zakon o vodah. In ne sliši se okoljskih nevladnih organizacij, ki so spornim določbam v zakonu nasprotovale in so prosile za dialog, prosile so za pogovor. In zdaj se vi sprenevedate o tem, kako vi rešujete ne vem koliko voda in ti nevladniki, grdi grdi, pa samo nagajajo. Vsi vam samo nagajajo. govorite o tem, koliko denarja bomo zdaj za referendum zapravili. Pa za božjo voljo, imeli smo dva referenduma o drugem tiru, imeli smo referendum o arhivih, pa za otroke gre, ampak ko je SDS delal referendum, je bilo pa vse v redu! Je lahko nagajal, mi ne smemo niti opozarjati. Popolnoma ignorirate ne samo civilne družbe, ne samo stroke, tudi Varuha človekovih pravic, ki je lepo opozoril in ugotovil kršitev 44. člena Ustave Republike Slovenije, pa tudi ravnanja Ministrstva za okolje in prostor ni bilo mogoče opredeliti kot skladnega z 8. členom Aarhuške konvencije in 34. členom Zakona o varstvu okolja. Varuh je naslovil na Ministrstvo za okolje niste ga slišali! In zdaj se sprenevedate, kako on grozno in vsi vam nagajamo. Vsi, ki želimo dialog, vam nagajamo; vsi, ki želimo spoštovanje zakonov, vam nagajamo. Ko opozarjamo na kršenje Ustave, vam nagajamo. Naj vam citiram Aarhuško konvencijo, ki jo kršite na polno, in Republika Slovenija jo je podpisala in ratificirala 20. 5. 2004 in verjamem, da veljajo zakoni in konvencije, dokler jih ne prekličemo ‒ pri Ustavi potrebujemo celo malo več, kar dvotretjinsko večino. Ne morete kar tako kršiti Ustave, ko se avtoritarni vladi Janeza Janše tako zahoče in potem se čudi, ko ljudje protestirajo ali se pa s tem ne strinjajo. Oprostite. V 8. členu Aarhuška konvencija določa, da si mora pogodbenica prizadevati, da na ustrezni stopnji in ko so možnosti še odprte, spodbudi učinkovito udeležbo javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov in drugih splošno veljavnih pravno obvezujočih pravil organov javne oblasti, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. V ta namen je treba določiti dovolj dolgo časovno obdobje za učinkovito udeležbo, objaviti osnutek pravil ali ga kako drugače dati na razpolago javnosti in dati javnosti možnost, da neposredno ali po predstavniških svetovalnih telesih daje svoje pripombe, izid udeležbe javnosti je treba čim bolj upoštevati. Kaj tu ni jasno, spoštovana Vlada in koalicijski poslanci? Kaj tu ni jasno? Zakonov se držite, kajti, če zakon ne velja, če ustava ne velja, potem ne vem, na podlagi česa še imamo državo in kako lahko sploh ohranjamo osnovne odnose med sabo. Ali bo tako, kot vaš veliki prezidente pravi, državljanska vojna, s katero nam grozi? Držite se zakonov in pravil, prosimo. Samo to vas prosimo in za dialog, ne pa za grožnje. Veste, če boste malo guglali, boste videli, da je v Kaliforniji voda že prišla na Wall Street kot tržno blago. Prišla je tja, kjer je zlato, kjer je nafta, je tudi voda in ne se zavajati, da je Slovenija dovolj vodnata, da bomo vedno lahko imeli dovolj vode. Zato smo jo vpisali, to pravico do pitne vode, v Ustavo. Ali ste bili za takrat, poslanci SDS? Ste glasovali za vpis vode v Ustavo? No? Zato, ker je tržno blago in se začenja prodajati voda! In to, da bo človek na svoji zemlji, kjer ima ogromno vode ta trenutek, žejen ali pa jo bo plačeval, drago, bogatinom, tukaj pa, veste, smo pa na zelo tenkem ledu. Zrak, voda, zemlja … Dobro, zemljo smo, ste že v veliki meri prodali, in potem si res ne dovolim, da mi nekdo govori o pritiskih lobijev, pa podkupninah, kajti dobro vemo, kako funkcionira trenutna oblast. Počasi bom zaključila svojo razpravo, kajti mislim, da je treba nujno na referendum in seveda urediti dejstvo, da kar 7 krajev ni v nobenem volilnem okraju, da več kot 800 ljudi ta trenutek nima možnosti se udeležiti volitev. Zdaj pa, naj vas tudi opozorim na vendarle evropski trend, ki bo ščitil okoljske projekte, in to, kar počne ministrstvo proti okolju, nikakor ni v smeri tega, kamor gre globalni trend, pa čeprav nekateri mislite, da je Zemlja ploščata in da se planet ohlaja, ker trenutno pada dež. Hvala.

Sicer sem svoje nekako, tudi svoje mnenje, svoje stališče, rahlo orisal že prej, v stališču Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, pa kljub temu bi želel v svoji razpravi povedati oziroma dodati še nekaj stvari. Ta Ta vaš predlog, ki se je začel z dveh strani, in sicer s strani Zdrave družbe in s strani kroga okrog Eko kroga in ostalih nevladnih organizacij, ki jih je pač oziroma začela ta politični boj stranka Levica, seveda z gorečim sodelovanjem SD, predvsem predsednice Tanje Fajon, ki je seveda z različnimi spoti zavajala javnost, da želi iz pipe piti čisto pitno vodo, kljub temu da ta Zakon o vodah mnogo mnogo bolj poskrbi za čisto pitno vodo kot zakonodaja o vodah, ki je veljala doslej. In že takrat na samem začetku, takoj po sprejetju Zakona o vodah, se je ponudila priložnost s strani KUL opozicije oziroma natančno Levice, da bi pa le bila tukaj neka možnost, da bi lahko nabirali dodatne politične točke. Seveda na taki temi, kot je čista pitna voda, se da odlično manipulirati, zavajati javnost in veliko ljudi tudi prime za to. Skoraj ne poznam človeka – ali če bi jaz bil neveden ali pa da ne bi zakona prebral, da bi me nekdo na cesti srečal ali pa pred upravno enota pa bi rekel, si ti za čisto pitno vodo, pojdi tja podpisat predlog za pobudo za referendum – ja seveda jo bom šel! Veš, da sem za čisto pitno vodo, kdo pa ni, saj smo vendarle vsi, kdo pa ne bi bil čiste pitne vode. To je jasno kot beli dan. To zavajanje se je takrat pričelo in potem seveda takoj na štartu vnet politični boj, goreč boj, ki so ga, moram reči, mediji precej zamolčali oziroma samo bežno povzemali. se je odvil močen boj za to, kdo bo imel primat na terenu pri zbiranju podpisov, s tako zavajajočimi naslovi, kot smo jih lahko gledali, in to je bilo Gibanje Zdrava družba, Gibanje Zdrava družba, ki pa ga je usmerjala oziroma ga še vedno usmerja politična stranka Za zdravo družbo.

politična stranka, sicer zelo majhna, zelo neprepoznavna, ampak goreča v zagovarjanju proti cepljenju za covid, proti različnim stvarem, potem poskušajo ta G5 forsirati na polno in seveda tukaj so se lotili še tega, da je ta Zakon o vodah škodljiv za vode, škodljiv za okolje, škodljiv za naravo in so seveda hitro začeli zbirati podpise. Na drugi strani pa seveda s podporo Levice Eko krog, Umanotera, pa Inštitut 8. marec in tako naprej. Skratka, osebno nimam nič proti temu, to je pravica vsakega posameznika ali pa skupine civilne iniciative, konec koncev lahko tudi politične stranke ‒ takih primerov je bilo v preteklosti že nekaj sem pa seveda absolutno proti temu, da se z zavajanjem na tak način, kot je bilo izvedeno pri tem predlogu za referendum, na tak način pa seveda ne morem nikakor pristati. Govoril sem z mnogimi ljudmi, mnogi so se na mene tudi obrnili, tudi precej mladih ljudi ali pa starejših, ki zakonov redno ne berejo, ne spremljajo sveže zakonodaje in seveda so samo nekje slišali, da smo pa sprejeli nek Zakon o vodah, ki ogroža čisto zdravo pitno vodo. To so slišali. Da želimo z zakonom prodati vodne vire, da razprodajmo vodo, da se bo gradilo na priobalnih pasovih. Vse to se je dogajalo doslej; doslej se je to dogajalo, to vsi vemo. Vemo tudi, da politična stranke, ne vem, kova SD še v prejšnji sestavi, ko so bili na vladi mnoga desetletja ali pa sedajle zadnjih 20 let pa mnogo več, so zelo mačehovsko delali z vodami, z urejanjem vode, dovoljevali gradnje zasebnih vil na priobalnih pasovih. Potem se je tudi s temi gradnjami seveda preprečeval dostop do priobalnega področja, se pravi do obale reke, jezera, morja. In ta nov zakon, ki seveda dela tudi nek tektonski premik, vse to sedaj onemogoča in seveda ‒ gremo v luft! In smo šli v zrak in seveda poskušamo sedaj ta zakon vreči z referendumom. To je sedaj vaš cilj, vaš način dela. Seveda je pa vse skupaj povezano z vsakodnevnimi akcijami, kampanjami, kako zrušiti vlado, kako ošibiti določene politične stranke, da bi ta vlada padla. In ta velika želja, da se lahko še naprej gradi zasebne objekte, vile premožnih ljudi, predvsem seveda takih, ki so bolj kot ne tudi v povezavi z vami, da bi lahko te vile še naprej gradili. Ta zakon pa seveda to preprečuje in to je bistveno. Verjamem, da ko bodo ljudje, večina ljudi sedaj, ko je poslušala današnjo razpravo, ko se bodo lahko tudi sami poglobili v sam zakon, ga dejansko tudi prebrali, se seznanili s temi spremembami členov in ko verjetno ne bodo vas več tako poslušali kot so vas sedaj, ko ste jih na hitro dobili na limanice, sem prepričan, da bodo ljudje spremenili svoje mnenje. Ampak vemo, da teh 40 tisoč podpisov, ki je bil pač kvorum za to, da se sploh razpiše referendum, je to pač majhna številka. Potem za referendum bo potrebno zbrati mnogo več glasov. Tukaj ne vidim nobene bojazni več. Pri samem zbiranju podpisov vemo tudi, da ste se spretno poslužili podpisovanja z digitalnimi podpisi, kar je seveda, potem ko je že voda tekla v grlo, omogočilo, da ste te podpise le končno tudi zbrali skupaj; seveda teh mnogo mnogo število organizacij, naravovarstvenih, okoljevarstvenih. Poslužili ste se celo mladih, tabornikov in tako naprej. Skratka, vse sile ste usmerili v to, da boste nabrali te potrebne podpise. Vemo, da s tem tudi zavirate – in tega se verjetno tudi zavedate, da zavirate pomoč države pri urejanju vodotokov po lokalnih skupnostih, po občinah. Vemo, da je preko 17 milijonov evrov denarja namenjenega za urejanje teh vodotokov, ki so bili leta in leta zanemarjeni. Ne rečem, da se koncesionarji po Sloveniji ne trudijo, pa opravljajo svoje delo, tako kot je potrebno, ampak seveda vse se konča pri denarju. vse se konča pri denarju. Jaz sem veliko teh hudournikov oziroma vodotokov, rek drugega reda ali pa tudi prvega, če pogledam samo svojo občino Litijo, pa Šmartno pri Litiji, si tudi sam ogledal. Tudi sem srečeval ljudi, ki so imeli povzročeno veliko gmotno škodo; škodo na zasebnem premoženju, to, kar vas vedno tudi boli. Tudi ogroženi so bili ljudje, njihova življenja in tudi življenja živali. Mi imamo tri take, štiri take doline samo na našem koncu v Zasavju, kjer vemo, da rado poplavlja, pa ste sedaj s to blokado preprečili oziroma želite preprečiti, da se se ta redna vzdrževanja ne bi pospešila in da ne bi bilo več povzročene toliko škode. Imamo Jablaniški potok. Enkrat si pojdite to sami, tisti, ki ste proti temu, pogledat, pa pojdite do ljudi tam, pa jih vprašajte, pa jim povejte, da ste proti temu, da država nameni denar za vzdrževanje teh vodotokov. Pojdite kar do njih, pa jim to razložite, pa bomo videli, ali bo hitrost višja, ko boste šli tja, ali bo višja, ko se boste potem želeli vrniti. Kostrevniški potok, cela Kostrevniška dolina, Vintarjevška dolina, Loki potok, Vače, Tolsti Vrh, pojdite si pogledat, kakšno razdejanje je bilo. Ponoviče, Sava, reka Sava, Hotič, to si pojdite sami pogledat, pa boste videli, kako to izgleda, ko hudournik, ko visoke vode naredijo ogromno škodo. Vi seveda zdaj želite, da se to prepreči. Pa ne samo vi, poslanci, tudi že prej smo slišali, evropska poslanka Tanja Fajon, pa tudi poslanec evropski stranke LMŠ Klemen Grošelj, naš domačin iz Litije, je proti temu. Ne podpira tega zakona, torej ne podpira, da bi se vložilo več denarja končno v vzdrževanje teh vodotokov. Ti vodotoki, ki so vas polna usta, da ogrožajo čisto pitno vodo. Ja seveda jo, če so zanemarjeni, če so naplavine. In tako naprej. S tem zakonom se tudi preprečuje gradnje na priobalnem pasu, kjer se ožijo pravice, dajte to ljudem bolj na glas povedati, da se pravice ožijo, da odslej s tem zakonom ne bo odločala o gradnjah pa o nekih zasebnih, privatnih investicijah, ki jih tako goreče podpirate, ne bo odločala vlada z uredbami, ampak bo odločal strokovni organ, Direkcija za vode. Izključno strokovni organ, ki seveda ni odvisen od vsakokratne vlade. Zakaj vam to ni všeč, zakaj ljudem tega ne poveste? To ljudem razložite, zdajle, ko boste imeli kampanjo, pa jim te stvari povejte, pa boste videli, kakšen bo odziv, ko jim boste rekli, ja, nočemo dati za to, da vam bomo zrihtali

ne podpirate novega zakona, ki bi to omogočil. Me prav zanima, kako se bo to izvedlo. Zato: nekaj je realnost, nekaj je realno stanje v naravi, nekaj je pa pač ta vaš populizem in ta politični boj, ki ga stalno uprizarjate. bom še na en problem, ki sem ga že velikokrat povedal, ampak prav za KUL opozicijo, za stranko Levica, ki je bila seveda ena od gorečih podpornic pri pri tem, da se ta zakon ovrže, poglejte si potok Rakovnik v občino Šmartno pri Litiji in na desettisoče kubikov ali pa na tisoče tone strupenih, smrdljivih kemičnih odpadkov propadle Usnjarne Vrhnika v naravi, v gozdu in direktno nad potokom Rakovnik. Vsa leta ta potok dobiva kemikalije vase, gredo v potok Reko in v reko Savo in naprej. Kje ste bili? Kje ste bili doslej? Jaz nisem nikoli nikogar nobenega nikjer videl. A ni zanimivo? Ampak res nobenega! Nikoli. Niti nevladnikov, Eko kroga, Umanotere, ne vem, kaj jaz vem, kaj vse, saj še našteti ne vem, če jih znam 10 Tam se redno onesnažuje tako vodo kot pitno vodo, kot vodo, ki potem se steka na travnike, kjer krave na paši tisto travo potem jejo, polno težkih kovin. Zdaj smo vsaj toliko dosegli s to vlado, da se te težke kovine, izcedne vode, redno odvažajo v čistilno napravo. Vsaj toliko smo dosegli. Vi tudi za to niste, tudi to vam ni všeč. Ne glede na to, da so vaši politični predhodniki dopuščali, da se je tako malomarno delalo z naravo in onesnaževalo okolje in čisto pitno vodo, ampak se ni noben sekiral. Zdaj pa zganjate tukaj ta populizem na vsak način, da ta zakon, Zakon o vodah, ki je bil sprejet 30. marca s strani te vlade in tega državnega zbora, ogroža čisto pitno vodo. Neumnost brez primere! In res verjamem, da si bodo ljudje sami prebrali ta zakon, je teh sprememb tako malo, so pa tako bistvenega pomena, da je prav, da si jih ljudje preberejo

trdno verjamem, da vam ne bo uspelo več zavajati ljudi s temi floskulami o tem, da ta zakon pa ta vlada pa predsednik Vlade Janez Janša, kar bomo jutri poslušali, ogroža čisto pitno vodo. Res je že vse skupaj zelo patetično. Moram reči, da ljudje kar težko to poslušajo, težko poslušajo, težko gledajo in vedno bolj dobite na te finte le neko peščico ljudi. Je pa res, da potem se ti zelo angažirajo na terenu in poskušajo zavesti čim več ljudi. Seveda bom podprl tudi amandma, ki je predlagan, da se bo ta referendum izvedel 11. julija, ne 4. julija, kot je bilo predvideno. Slišali smo, zakaj. Obrazložitev je bila jasna že včeraj na Odboru za infrastrukturo je bil

je razložil, zakaj je temu tako; da je pri prenosu teh podatkov v eni od prilog prišlo do tehničnih težav. Tudi gospod Medved je naštel prej, kateri zaselki so to, ki so izpadli ven, in zato nismo nič krivi poslanci. Ker je bilo to slušati tukaj, ja, ste pa poslanci krivi, je pa koalicija kriva. Točno vemo, da je prišlo do neke tehnične težave, zakaj je do tega prišlo in tako naprej, ali bi to lahko kdo preprečil ali je bilo to morda celo bog vedi kako naštimano − kar se tudi rado zgodi še ne vemo. To se bo verjetno še kasneje raziskalo oziroma ugotovilo. Seveda, da se ta napaka popravi, je potreben nek določen čas in nikakor ne drži to, kar sem poslušal celo popoldan ali pa cel dan, da zdaj pa ljudje ne bodo mogli iti 11. julija na referendum, ker bodo vsi na dopustu. Kar naenkrat bodo vsi vaši podporniki, ki naj bi podprli vaš predlog, da Zakon o vodah pade, bodo kar naenkrat vsi na dopustu, 4. julija pa še ne. Ne vem, ali imate podatke o njih, kdaj bo kdo kam šel, ampak če se komu res gre tako za to, če vam verjame, tem natolcevanjem, ki jih poslušajo ljudje, seveda z z veliko podporo medijev − lahko stalno poslušamo po medijih ta zavajanja −, bodo ti ljudje že počakali in prišli tudi takrat na tisti dan in se odločali na referendumu tako ali drugače. Prepričan sem, da bodo ljudje ta naš zakon vsak dan bolj podpirali, sploh zato, ker ker jim bomo tudi mi še posebej razlagali, pa če bo treba, vsakemu posebej, da ste jih zavedli in da jih še želite zavajati s to vašo čisto pitno vodo in s temi razprodajami vodnih virov in tako naprej in bodo ljudje potem že sami odločili tako, kot je potrebno. Vsekakor upam, da zakon ostane v veljavi v takšni obliki, kakršen je, in da bodo predvsem lokalne skupnosti tudi nekaj od tega imele in tudi vsi ljudje, torej državljanke in državljani. Vam pa svetujem, da nekako poskušate biti malo bolj konstruktivni kot doslej, in le poveste ljudem, daste v javnost, da ste jih pač zavajali in da jih še poskušate zavajati in da je zakon v redu, da ni nobenih težav s tem zakonom, in da je kvečjemu v korist cele Slovenije in a vsem državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Replika. Replika Violeta Tomić. Izvolite. **VIOLETA TOMIĆ (PS Levica):** Glede na to, da je poslanec Doblekar iz SDS porabil pol svoje razprave, da je polemiziral s tem, kaj Levica misli pa kaj Levica v resnici dela, mi dovolite eno zelo kratko repliko. Ja, seveda, gospod Doblekar, ampak izhajate iz popolnoma napačnih predpostavk. Manifest Levice, ki ga berete, ste napisali sami in je lažen manifest. Ja, celo logo ste dali napačen, žal, in iz tega manifesta ne morete sklepati nič. Če bi brali zares naše dokumente, potem bi mogoče mislili drugače. Seveda Levica nikoli ne bo nasprotovala koristnim zakonom, ne glede na to, če pridejo tudi iz vaših vrst. Nasprotujemo pa avtoritarnosti, pomanjkanju dialoga. Zdaj vi govorite, da želite urediti vodotoke poplavnih rek in ubogi ljudje, ker jim Levica tega ne dovoli. Zdaj je tudi razumljivo,

Nas tudi. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v kateri dobita besedo še minister za okolje in prostor ter predstavnik predlagatelja.

nekaj pojasnil ob zaključku današnje razprave. Seveda kot predsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor tega državnega zbora naj povem, da smo v Državnem zboru 30. marca leta 2021, to je letošnjega leta, sprejeli zakon, o katerem danes govorimo. Na odboru je bil ta zakon sprejet z 11 glasovi za in 8 proti. Kot sem že uvodoma povedal, so približno vsi zakoni, ki jih sprejemamo, številčno sprejeti nekje med 11 : 8 oziroma 10 : 7. Za včerajšnjo sejo odbora naj povem, da 17 glasov za pobudo oziroma za referendum, ki nas čaka v mesecu juliju, ni bilo niti kančka pomisleka niti s strani opozicije niti s strani koalicije. Danes smo že ves dan oziroma ves popoldan poslušali očitke ali ministru ali tistim, ki smo ta zakon sprejeli, da gre ta zakon v škodo, predvsem v škodo zdrave pitne vode. Kot predsednik odbora se s tem prav gotovo ne morem strinjati. popoldan smo poslušali, seveda, da je bilo zbranih preko 60 tisoč podpisov. Jaz sem tudi uvodoma že povedal, da nikogar ni v tem državnem zboru niti v Republiki Sloveniji, da ga ne skrbi zdrava pitna voda in da ga ne skrbi zdrav zrak, ki ga dihamo vsakodnevno. In ko nekdo pozove nekoga, da gre za zdravo pitno vodo, da je ta ogrožena, ni nikogar, ki ima pomisleke in da te peticije za referendum ne podpiše. V Republiki Sloveniji za te strateške stvari, kot je tudi zdrava pitna voda, ki je skrb za vodo, bomo morali imeti neke skupne cilje; predvsem tisti, ki smo plačani, tako poslanke in poslanci tega državnega zbora, tudi naši zanamci, predvsem pa tisti, ki so plačani izven tega državnega zbora iz davkoplačevalskega denarja. Mogoče en primer, ki me je zbodel kot predsednik tega odbora. Zavod za ribištvo Slovenije. Nimam nobenih pomislekov, da ta institucija ne opravlja svojega poslanstva, seveda poslanstva, za katerega je ta institucija. Ko sem šel na sem ugotovil, da ta institucija − nimam pomislekov, da ne dela dobro −, da ima preko 2 milijona prihodkov, od tega slab milijon iz proračuna Republike Slovenije; znači davkoplačevalskega denarja. Pa še tukaj nimam pomislekov. Pomisleke pa imam,

v službenem času pa poziva raznorazne institucije k pozivu za podpis za referendum, ampak skrbi zaradi tega dopisa, ker se pišejo netočni podatki. Hočem povedati, da ko govorimo o nekih skupnih ciljih, ki se nas dotikajo, vsakega, slehernega; tudi tistih, ki še danes nimajo v svojih pipah zdrave pitne vode, da vozimo po eni skupni cesti, predvsem − ponavljam − tisti, ki smo plačani iz davkoplačevalskega denarja. To je naša skupna naloga, da pridemo do enega skupnega cilja, ki ta zakon, ki ga je magister Andrej Vizjak v začetku tega leta seveda prinesel v Državni zbor, bil je na mnogih usklajevanjih, ki zasleduje, da ni niti kančka dvomov, da se dotika zdrave pitne vode, predvsem pa se dotika bodo občine oziroma vodotoki, ki so bili v prejšnjih letih podhranjeni, na katere nas vse skupaj, tako z leve kot desne, opozarjajo slovenski župani, da jih je treba nujno očistiti. očistiti. Tudi velikokrat človeška malomarnost to povzroča. Skratka, s tem zakonom ministrstvo, Vlada Republike Slovenije zagotavlja 17 milijonov še kako potrebnega denarja, seveda s tem referendumom, s to pobudo pa se ta sredstva ustavljajo. Samo zavedati se moramo, kaj se lahko zgodi v letnem oziroma jesenskem času, ki je pred nami: ena ura močnega neurja v kateri od občin − za koliko milijonov škode lahko povzroči. Skozi ves popoldan smo slišali pomisleke, da koalicija vlaga amandma, ki referendumsko nedeljo prestavlja za eno nedeljo, to pomeni s 4. julija 11. julija. Naj spomnim na včerajšnjo sejo odbora, na kateri je bil tudi direktor Državne volilne komisije gospod Vučko, ki nas je opozoril na dva segmenta, predvsem predlagatelje, da s to pobudo referenduma, ki bo v mesecu juliju, se nam prvič v zgodovini Republike Slovenije, v tridesetih letih, dogaja,

da ker rabimo za volilne komisije preko 18 tisoč državljank in državljanov, moramo imeti seveda dovolj časa, da bomo ta pogoj izpolnili. To je eden od segmentov, na katerega nas je opozoril. Drugi pomemben segment pa je, da ni za to kriv niti Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor niti nobena poslanka ali poslanec tega državnega zbora, ampak se je zgodila napaka. To je tudi priznal Gurs, da so neka območja izpadla in da jih je treba popraviti. Zato je koalicija strank SDS, Nova Slovenija in SMC pripravila amandma, da se referendumska nedelja, ki je bila včeraj tudi potrjena na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, prestavlja za en teden, to je za 7 dni, na 11. julij. Moram pa poudariti, tisti, ki nas spremljajo, pa še vas spomniti, kolegice in kolegi, ki imate na tej točki pomisleke, da še vseeno ostajamo znotraj 65 dni. Znači, zasledujemo vse roke, nasprotni strani pa imamo en teden več časa, da bomo ta dva pomembna segmenta, na katera je opozoril direktor Državne volilne komisije gospod Vučko, da ju izpolnimo. To je naša naloga in tudi dolžnost. Skratka, da počasi zaključim. Nikogar ni v tem državnem zboru, ki ima pomisleke na podpise, kateri so bili zbrani za to pobudo za referendum, ki je pred nami. Pozivam pa vse vas, spoštovani kolegice in kolegi, da govorimo o zakonu, dejansko takšnega, kot je Ministrstvo za okolje in prostor prineslo na začetku tega leta v Državni zbor, katerega smo tudi izglasovali na Odboru za okolje in prostor in katerega je potrdil tudi 30. marca leta 2021 Državni zbor. Kot predsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ne bom nikoli soglašal ali dovolil, da bomo na našem odboru obravnavali popačene zakone, ki gredo v škodo državljank in državljanov, ne bom pa tudi dovolil, da zakone, ki jih sprejmemo, na našem odboru, posledično potem tudi v Državnem zboru, da jih politično zlorabljamo in jih želimo v teh težkih časih, katerih je Slovenija, tudi popačiti, da bi nekateri dosegli stvari, da bi to šlo proti vladi. Skratka, zavedati se moramo, da občine rabijo teh 17 milijonov in da ta zakon, katerega čaka referendumska nedelja, ni škodljiv, ampak gre v dobrobit državljank in državljanov. Predvsem pa zasleduje tisto, na kar smo Slovenke in Slovenci ponosni −tega mnogi narodi na svetu nimajo −, to je zdrava pitna voda. Še enkrat ponavljam, mnoge države oziroma narodi nimajo možnosti, da ko odprejo pipo, pod njo postavijo kozarec in iz tega kozarca lahko pijejo. Vse dobro za zdravo pitno vodo v Republiki Sloveniji!

Zaključujem splošno razpravo o predlogu odloka. Prehajamo na razpravo o vloženem amandmaju. V razpravo dajem 4. razdelek ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Vidim, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Glasovanje o amandmaju bomo opravili čez pol ure v okviru glasovanj. Prekinjam to točko dnevnega reda in 74. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanjem nadaljevali ob 20. uri in 10 minut.

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanja zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno****1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah oziroma Predloga odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.** Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 25. 5. 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 4. razdelku. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o Predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodi v celoti. Na podlagi prvega odstavka 171. člena in v povezavi s petim odstavkom 140. člena Poslovnika Državnega zbora vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi sprejetega amandmaja predlog odloka neusklajen. Glasujemo. Obrazložitev?

62 tisoč razlogov imate, da bi se morali vprašati, kaj je narobe z vašim Zakonom o vodah, točneje s podtaknjenim 37. členom zakona. Pa se ne boste vprašali, čeprav je narobe čisto vse. Najprej ste si privoščili obvoznico mimo zainteresirane javnosti, skrajšani postopek, skratka nobene javne razprave ni bilo. Potem ste podtaknili 37. člen, ki je izjemno škodljiv in zaradi česar je pravzaprav prišlo do zbiranja podpisov za referendum, kajti ta člen je tisto, kar je sporno, ker močno rahlja omejitve za gradnjo objektov ob površinskih vodah in odpira vrata za zagrajevanje in omejevanje dostopa do obal in do obrežij. za nameček ste si pri redefiniranju volilnih okrajev privoščili veliko šlamastiko, kar 811 volivk in volivcev ste izbrisali iz volilnega registra in zdaj to uporabljate kot alibi, da prestavljate referendumsko odločanje v čas dopustov, na 11. julij, kar je sramota, sramota, sramota. 11. julij, sredi dopustov! Da vas ni sram! Bojite se torej volje ljudstva; ljudstva, ki je spoznalo, kako lažete in manipulirate. Čeprav se danes cel dan trudite povedati, kako ne bomo mogli čistiti vodotokov, v resnici ste pa zamolčali bistvo; in sicer bistvo 37. člena je, da izpade ključni omejitveni element, ki je veljal do sedaj, in to je bilo, da so posegi bili mogoči le na stavbnih zemljiščih. Po novem bodo mogoči povsod, kar pomeni, da se bodo ob vodotokih, jezerih in morju lahko gradile rekreativne površine, otroška igrišča, hoteli, muzeji, garaže, šoping centri. Karkoli. In vi boste govorili, da čuvate našo vodo, in vi boste govorili, da mi zavajamo in da mi lažemo. Skratka, ljudje vejo in so spoznali vaše manipulacije, vi boste naredili vse, da omejite možnost njihovega izrekanja; torej ste se pomaknili na 11. julij, da boste ja postavljali visoke ovire. V Levici bomo seveda glasovali za referendum in pozivamo ljudi, da pridejo v čim večjem številu in zavržejo ta podtaknjeni 37. člen. Naj se ponovno odpre razprava, tako kot se mora odpreti. Lahko prihaja do sprememb, ampak na demokratičen način. Toliko, hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Obrazložitev v imenu poslanske Dušan Šiško? Ne.

me je pa zmotila kolegica, naj si pogleda na glasovanje in naj se opraviči vsem drugim poslancem, ker njihov poslanec ni glasoval, ker ni prisoten. Če bi glasoval, bi bilo drugačno

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 7. maja 2021 za eno prosto mesto sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu Državnemu zboru predlagal kandidata dr. Marka Ilešiča. / nemir Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo gospa Nataši Kovač, generalni sekretarki Urada predsednika Republike Slovenije. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Ministrica za pravosodje je predsedniku Republike na podlagi javnega poziva ministrstva v avgustu lanskega leta posredovala kandidature sedmih prijavljenih kandidatk in kandidatov za eno mesto sodnika sodišča Evropske unije v Luksemburgu. Mandat sedanjemu sodniku poteče oktobra letos. Vlada Republike Slovenije je pozitivno mnenje podala k kandidaturama prof. dr. Anžeta Erbežnika in prof. dr. Verice Trstenjak. Sodni svet je glede na kriterije Evropskega odbora 255 in na potrebo po hitrejšem in uspešnejšem zaključku postopka sklenil oblikovati le stališče o tem, katerega kandidata ocenjuje za najboljšega, in se do drugih kandidatov ni opredeljeval. Sprejel je soglasno stališče, da je najboljši kandidat dr. Marko Ilešič. V času do opravljanih posvetovanj z vodji poslanskih skupin so od kandidature odstopili gospod Miro Prek, dr. Maja Brkan in prof. dr. Verica Trstenjak. Na podlagi zbranih mnenj in stališč in presoje kandidatur se je predsednik Republike odločil, da Državnemu zboru v izvolite predlaga dr. Marka Ilešiča, doktorja znanosti s področja prava, izkušenega in uglednega dosedanjega sodnika Sodišča Evropske unije v Luksemburgu. Dr. Marko Ilešič je dolgoletni sodnik Sodišča Evropske unije in eden najuglednejših pravnih strokovnjakov z bogatimi akademskimi in vodstvenimi izkušnjami. Na tem mestu uživa izjemen in nesporen ugled in spoštovanje. Je večkratni predsednik senatov tega sodišča. Kolegi sodniki so ga kot prvega med sodniki iz novih držav Evropske unije dvakrat zapored izvolili za predsednika senata petih sodnikov. Dr. Ilešič je eden od štirih sodnikov Sodišča Evropske unije, ki je bi v zadnjih 16 letih največkrat določen za sodnika poročevalca v nekaterih najodmevnejših in najpomembnejših zadevah pred velikim senatom. Tako je bil med drugim sodnik poročevalec v izjemno pomembni sodbi Google Spain, s katero je Sodišče odločilo o tako imenovani pravici do pozabe. Šlo je za presojo možnosti neomejene uporabe osebnih podatkov na spletnih iskalnikih. Ta sodba, kot tudi mnoge druge, ki so bile sprejete pod vodstvom dr. Ilešiča, je imela dolgoročne posledice in je bila med drugim osnova za sprejem ustrezne evropske zakonodaje varstva osebnih podatkov, ki sedaj to pravico izrecno opredeljuje. Dr. Ilešič je aktiven tudi na pedagoškem in publicističnem področju in gost strokovnih srečanj in posvetih na različnih univerzah in predavanjih na vrhovnih sodiščih in ustavnih sodiščih držav članice EU. Pred Pred nastopom sedanje funkcije je bil izredni profesor za civilno in gospodarsko in mednarodno zasebno pravo ter prodekan in dekan Pravne fakultete v Ljubljani. Tako se že več kot 30 let ukvarja z omenjenimi pravnimi področji, iz katerih sicer izhaja tudi večina sporov Evropskega sodišča. Bogat teoretični prispevek na omenjenih strokovnih področjih je razviden tudi iz njegove bibliografije, ki obsega 448 enot. Dr. Ilešič je kljub dolgoletnemu bivanju v tujini vseskozi ohranjal pomemben stik z domačim pravnim okoljem. Kot je med drugim povedal na javni predstavitvi v predsedniški palači, čuti dolžnost, da povrne dolg domovini. Zato veliko skrbi in časa posveča prenašanju izkušenj in znanja v Slovenijo z objavljanjem prispevkov v slovenskem pravnem tisku ter javnimi nastopi, predavanji ter nudenjem možnosti izpopolnjevanja številnim mladim pravnikom iz Slovenije. Dr. Ilešič aktivno obvlada angleški, francoski, hrvaški, italijanski, nemški, poljski in srbi jezik; pasivno pa latinski, portugalski, španski in vse slovanske jezike. Z morebitno izvolitvijo bo lahko nemoteno nadaljeval sodniško delo, saj zanj ustni preizkus pred odborom 255 ni potreben. Ta je omejen zgolj na formalni pisni pregled sodb in njegovega dela kot sodnika poročevalca. Zaradi izjemnega strokovnega znanja in izkušenj, izkazanega odličnega poznavanja dela Sodišča Evropske unije ter visokega ugleda in spoštovanja, ki ga uživa v domačem in mednarodnem strokovnem okolju, predsednik Republike Državnemu zboru predlaga, da se dr. Marka Ilešiča izvoli za kandidata za mesto sodnika Sodišča Evropske unije v Luksemburgu. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Predlog je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na izvedbo glasovanja o Predlogu za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč o izvolitvi kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu Državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so Franc Breznik ‒ SDS, Andreja Zabret ‒ LMŠ, Boštjan Koražija ‒ Levica in Blaž Pavlin ‒ Nova Slovenija – krščanski demokrati. Član te te komisije sem tudi jaz kot predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke gospa Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Glasujemo. Navzočih

V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in poslancem vročena glasovnica tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Poslanke in poslance prosim, da pri čakanju na vročitev glasovnic v skladu s preventivnimi ukrepi držite priporočeno medsebojno razdaljo. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč bo predlagani kandidat izvoljen, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjeno glasovnico oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanke in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 20.35 in bo trajalo do 20.50 ure. Prekinjam to točko dnevnega reda in 74. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 21. uri in 5

s prekinjeno sejo in **2. točko, to je z obravnavo Predloga za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišče Evropske unije v Luksemburgu.** Naj preberem zapisnik. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbor dne 25. maja 2021. Razdeljenih je bilo 86 glasovnic, oddanih je bilo 86 glasovnic. Neveljavnih je bilo 6 glasovnic. Veljavnih je bilo 80 glasovnic. Za je glasovalo 37 poslancev, proti je glasovalo 43 poslancev. Kandidat dr. Marko Ilešič ni prejel večine glasov vseh poslancev, zato ni izvoljen za kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Ker dr. Marko Ilešič ni prijel zadostnega števila glasov poslank in poslancev, se skladno z drugim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 74. izredno sejo zbora. Hvala